Nenad (SDP)** Prelazimo na iduću točku dnevnog reda - Prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH Predlagateljica odluke je Vlada RH na temelju članka 125.stavka 2. Ustava RH i članka 93. stavka 1. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu. Prijedlog akta ste primili. Prethodno mišljenje dostavio je Odbor za Pravosuđe. Pitam želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da, poštovana zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt, izvolite. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Vlada je na svojoj sjednici 27. veljače 2014. godine predložila osobu novog glavnog državnog odvjetnika, sadašnjeg ravnatelja USKOK-a u osobi gospodina Dinka Cvitana. Prijedlog se temelji na njegovom dosadašnjem profesionalnom iskustvu, stručnosti, osobnom i profesionalnom kredibilitetu tako da evo to je prijedlog Vlade. Hvala vam.

Zakona i Ustava, članka 125. Ustava i članka 93. Zakona o državnom odvjetništvu, zadatak Odbora za pravosuđe je dati mišljenje u postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika RH. Ja ću skratiti naš prijedlog koji ste dobili na klupe ali mogu reći sljedeće. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno dakle jednoglasno s 9 glasova za utvrdio prethodno mišljenje koje podržava prijedlog Odluke Vlade RH da se za glavnog državnog odvjetnika odvjetnika RH imenuje Dinko Cvitan. Odbor je jednoglasno, s 9 glasova za na prijedlog Odluke donio sljedeće amandman, iza teksta odluke dodaje se brojčana oznaka točke 1. i iznad točke 1 dodaje se točka 2. koja glasi: "Imenovani stupa na dužnost glavnog državnog odvjetnika RH 24. travnja 2014.godine." Sukladno navedenim odredbama Zakona i Ustava te članka 81. stavak 1. podstavak 6. Poslovnika Hrvatskog sabora, Odbor za pravosuđe je ovim davanjem mišljenja ispunio svoju zadaću. Želim samo naglasiti iz izvješća da je odbor vrlo iscrpno razmotrio elemente prijedloga te odluke, razgovarao sa pristupnikom i utvrdio da on svojim potrebnim stručnim zvanjima i kompetencijama, svojim vizijama i namjerama ostvarenja te zalaganjem za posao koji će obavljati udovoljava svim potrebnim uvjetima za obnašanje uloge dužnosti glavnog državnog odvjetnika. Predloženi amandman je predložen samo zato da se nedvojbeno zna kad je točno vrijeme, datum stupanja novog državnog odvjetnika

Neće biti duga rasprava, tek nekoliko riječi. Ja osobno i klub je zadovoljan što je došlo do zamjene, da tako kažem, ne do smjene starom državnom odvjetniku koji je bio tri mandata, istekao je mandat mislim je Vlada dobro učinila što nije produžila mandat gospodinu Mladenu Bajiću, mi smo u ime kluba i u pojedinačnim raspravama objašnjavali zbog čega mislimo da je Bajić odgovoran za sve što se događalo unatrag 12 godina. Da je na tom mjestu bio odlučniji čovjek, sasvim sigurno da bi percepcija i korupcija u Hrvatskoj i da bi same korupcije bilo daleko manje. Sve ono što je rekao gospodin Kregar, mislim da možemo podržati gospodina Cvitana jer njegova biografija je čista, ima potrebne kvalifikacije, dugo se bavi tim poslom, ono što znamo o njemu da je odlučan čovjek i nadamo se da promjenom na samom čelu Državnog odvjetništva da će daleko biti manje rečenica kao što je ona koju je izrekao predsjednik države da je kukuriknuo ranije završio bi u loncu i da gospodin Cvitan neće kalkulirati nego da će raditi zdušno svoj posao, da će biti daleko hrabriji nego što je bio gospodin Bajić. Nadam se da činjenica što će gospodin Bajić biti njegova desna ruka ili njegov zamjenik neće utjecati na gospodina Cvitana. Hvala. Zahvaljujem U ime Kluba Nezavisnih zastupnika Grubišića i Kajina govorit će poštovani Kajin. gospodo zastupnici, zamjenice ministra. Ja ću ipak biti malo duži jer doista mislim da je ova rasprava ne samo o gospodinu Cvitanu nego i o radu gospodina Bajića. A ja za razliku možda od mog prethodnika mislim da je gospodin Bajić ipak odradio jedan veliki posao. Ja mogu samo ponoviti ono što sam i govorio da je Hrvatska pokradena zemlja i da su Hrvatsku pokrali naši najbolji sinovi. Ona je razarana, ona je rušena izvana, ali je pokradena iznutra. Jasno kada govorim o tome isto treba biti pošten, svi smo mi krvavi ispod kože i nitko u ovome Domu, preko puta u Vladi, ne znam negdje drugdje pa ni u DORH-u nije svetac. Ali nekome možete priuštiti možda neki ručak, a drugome milijun eura. Taj drugi će biti stup društva, a vi, ne znam, nećete sutradan imati niti za taj ručak. znam što reći, evo pratim Mirnu. Ja ne mogu vjerovati npr. koliko je malo falilo da se legalno dođe do 200 i više milijuna kuna u nekretninama. Onoliko koliko je recimo trebalo da se cijela Hrvatska iz narodnog ili društvenog pretvori u privatno. Gledam danas i moju Istru, pojedinci bi kupovali nekretnine za 20, 30 tisuća eura, danas ih, te iste nekretnine, a govorimo o načelnicima, gradonačelnicima, prodaju za milijun, milijun i pol, tri i pol milijuna eura i nikome ništa. Sve u skladu sa zakonom i najboljim mogućim poslovnim običajima. Da li je ova ekipa DORH-a uspjela? Netko je napisao, negdje sam to pročitao da je gospodin Bajić na neki način, ne on, nego cijela ta ekipa mijenjala Hrvatsku i ja se doista s time i slažem. Istina Bog, Hrvatska se počela mijenjati kasno, da se tako radilo od 90-e, od ranih 2000-ih pa na dalje, ja mislim da je moglo puno toga biti drugačije i da se moglo pomoći daleko većem broju ljudi. Isto tako bih se usudio kazati da je vjerojatno najnezahvalniji posao, ma ne u Hrvatskoj, općenito posao tužitelja. Ja mislim da nam je to manje-više jasno, posao suca je na kraju, bez obzira što on donosi odluku, što je odgovoran pod navodnicima, ipak na neki način gospodski posao. Jasno kada radimo, poglavito sa slučajem korupcije u politici i tome slično, da tu ne smije biti greške jer greška znači upropašten život do kraja života, jednome Rončeviću, jednomu Heraku i da ne nabrajam dalje. Jednostavno tu grešku DORH-a ili ne znam koga vi ne možete sprati sa svog lica. To vas jednostavno prati do kraja života i zato je zasigurno bolje da je stotinu krivih na slobodu nego jedan nedužan u zatvoru. Ono što je gospodin Bajić učinio, što mu netko treba priznati da je uspio suzbiti korupciju na najvišoj razini i to je naprosto činjenica. Nema danas korupcije, ja sam uvjeren u vrhu ove države, među ministrima, ali ostaje nešto drugo, u javnim poduzećima, u lokalnoj samoupravi, ostaje u komunalnim poduzećima. Danas mi možemo polemizirati sa čime? Da li je, ne znam, predsjedniku Republike netko operirao očni kapak. kada to običan čovjek u ovoj zemlji čuje on se naprosto snebiva, pa ne može vjerovati čime se mi uopće ili čime se pojedinci bave. Gotovo postavljaju ili gotovo istupaju na način pa kako nije sram onoga koji to nekome naprosto imputira. Što želim reći? Korupcija na najvišoj razni više u ovoj zemlji ne stoluje, ali ću ponoviti u javnim poduzećima u komunalnim poduzećima, lokalnoj samoupravi e tu je još uvijek situacija. I tu su ti feudi i to je naprosto nedodirljivi. Mislim da je gospodin Cvitan nedavno poručio jednu poruku koju je izrekao koja tjera na razmišljanje, da je problem danas između ostalog kod lokalnih šerifa. Jednako tako želim reći da je DORH do sada odradio jedan krajnje nezahvalan posao. Možda je općenito to u mandatima gospodina Bajića bio i najteži posao. Morao je odraditi ratni zločin. I još jedanput ću reći možda je to bio i najteži posao. Hrvatska je bila traumatizirana ratom, Hrvatska je imala svoje ikone, generale između ostalog koji su ponikli iz naroda u njih dirnuti u jednom trenutku to nije bilo lako, a od tuda se na neki način počelo. Neću spominjati ovdje ničija imena iako treba reći da su eto u Den Haagu završili nedužni Markač, Čermak, Jutarnji list je čini mi se u subotu ili petak naveo nekih 50-ak slučajeva s kojima se ne znam sada koliko moram pogledati, DORH bavio u periodu

Mate Granić, slučaj Glavaš, afera veliki-mali Maestro, akcija HŽ 27 milijuna kuna, kamioni, Split 28 milijuna kuna, Brodosplit, afera Spice itd. ali neću to sada čitati.

Ali bez obzira na sve gospodin Cvitan je bio na čelu USKOK-a i ono što mislim da je najvrednije što je učinio barem kada je riječ o Istri što je počistio jedan Pulski odjela za borbu protiv ovisnosti. Iako ja kažem da to što je napravio tek pola posla od onoga što se treba dogoditi u Istri jer svi ćete se složiti vjerojatno u većoj zajednici nema većega problema od narkomanije, to treba riješiti. Kao što će netko reći da nema većeg problema od korumpiranog političara, ja kažem još veći problem je ako imate korumpiranog policajca, tužitelja ili ako imate korumpiranog suca. Ja mislim i to da svaka drugačija promjena na čelu DORH-a bila bi kontraproduktivna. Ovo je jedan kontinuitet ali ne samo u DORH-u nego i u mijenjanju Hrvatske i zato mislim da neće biti ni problema među zastupnicima da sutradan ujutro podržimo prijedlog ministarstva ili Vlade ili saborskog odbora. Zahvaljujem. Prvo imamo poslovničku, ne odustajete. Idemo na replike. Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kažete kolega da je Bajić bio od devedesete godine na čelu Državno odvjetništva da se sve ovo ne bi dogodilo, Prije svega da je bio tamo onda zaista ne bi bile ni mogućnosti da se to dogodi i dobro sada govori kandidat Cvitan koji govori vrijeme je dosta vremena je izgubljeno uza sve naše snage neće biti moguće uspostaviti apsolutnu pravdu. Međutim kažete da stavljate na teret Državno odvjetništvu da je eto u neke slučajeve je sud oslobodio ili u ovom ili u onom postupku završili su se ipak ipak oslobađanjem osoba koje su čak i bile u biti osuđene u ponovljenom postupku. To nije nešto što ide na teret tužitelja. Državno odvjetništvo nije sud, ono ne utvrđuje krivnju, ono je dužno postupati kada postoji sumnja, kada postoji osnovana sumnja. I ono ne utvrđuje krivnju. Prema tome nemojmo brkati te dvije stvari a onda se često u medijima zavisno o tome jeli vjetar puše na ovu ili onu stranu pa se prebacuje sve i sudu ponekad na teret ono što je učinilo možda pogrešno Državno odvjetništvo i obrnuto. I još kažete citirajući Cvitana pa i mnoge druge kada smo govorili o lokalnim šerifima, ali u lokalnoj zajednici nije problem jedan lokalni šerif. Tu je veći problem savezništvo šerifa kada se udruže sa različitih pozicija moći, počevši od one financijske pa onda i one koje padaju u ovlast Odgovor na repliku Damir Kajin. točno sud sudi, državni odvjetnik jednostavno "tuži" ali mi moramo isto voditi računa o tome da do tih grešaka jednostavno ne dođe. Jer ako vas netko osudi ako vi provedete u istražnom zatvoru ne znam koliko vremena ili ne znam gdje, a potom vas najviši sud oslobodi vi ste tim ljudima upropastili budućnost, život, obitelj i glede toga treba biti maksimalno obazriv. I nema veze, da li je riječ o Heraku ili je riječ o gospodinu Rončeviću, da li će to sutra biti riječ nekome od nas ili nekome trećemu, o tome treba voditi računa i nitko se sa tim ovlastima koje posjeduje ne smije poigravati. Nova replika, poštovani Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Kajin, kazali ste korupcija u lokalnoj samoupravi caruje. Jeste, jeste, upravo ste tako rekli, pogledajte u zapisnik pa vidite što ste kazali. U Hrvatskoj ima koliko, 556 ili koliko već načelnika, gradonačelnika. Moguće je da ima takvih pojedinaca, pretpostavljam da da, ali sve ljude koji se bave odgovorno sa svojim poslom dovoditi odnosno strpavati u isti koš doista nije korektno ni fer od vas, s obzirom da vi niste nikada koliko znam radili u lokalnoj samoupravi jer najjednostavnije je sjediti u Saboru ovdje i dijeliti lekcije. Kolegica Ingrid isto tako nazivati … lokalnim šerifima. Otkud vam pravo da se tako ponašate? Ne znam, ne znam kome ti upućuješ ove primjedbe, pa i ti ovdje sjediš i ne jedan mandat nego više mandata pa bi vjerojatno sve ovo što imputiraš meni ili gospođi Ingrid mogao naprosto i pod svoj neki politički angažman. Nisam ja to rekao što mi imputiraš nego ja sam citirao, koga sam citirao, ni manje ni više nego gospodina Cvitana i rekoh da je u mandatu gospodina Bajića korupcija na najvišoj državnoj razini naprosto razriješena. Ona više ovdje ne caruje, caruje negdje drugdje, caruje u lokalnoj samoupravi. Ali gdje sam ja rekao da su svi ljudi koji rade u lokalnoj samoupravi, a mnogi predano se naprosto daju zajednici koju zastupaju, kriminalci, banditi ili lopovi i da trebaju biti suđeni. Ali, još jedanput ću ponoviti, problem danas nije na najvišoj razini ali je u javnim poduzećima, je u lokalnoj samoupravi i je u komunalnim poduzećima i toga smo svi svjesni. Ali normalno, kapaciteti i državnih institucija, tog represivnog aparata u najširem smislu te riječi su ograničeni. Kolega Kajin, vi ovdje niste privatno nego ste zastupnik pa vas jako ljubazno molim da se držite boljih običaja ovog Sabora i kad se obraćate drugom zastupniku da mu se obraćate sa vi, bez obzira u kakvom ste dobrom odnosu vi sa drugim kolegom.

kolegu Kajina ili neku novinu koju sam vidio u jednom trenutku da on čita, ali sad jasno da treba ispraviti kolegu Kajin. Kolega Kajin je naravno poznat kao hrabar čovjek u političkom životu Hrvatske već dugo, pa poznat je i kao vjernik ali do večeras nismo znali koliki je vjernik. Ispada a je vrlo velik vjernik, posebno nakon tvrdnje da u najvišim institucijama vlasti u Republici Hrvatskoj više nema korupcije i da je još ima samo na nižim nivoima i da se zbog toga ljudi onda bave kapcima. Tu vrstu vjerovanja doista mogu imati samo oni koji su jako veliki vjernici, da ne upotrijebim neku drugu riječ. Priroda našega društva, priroda socijalno-ekonomskih pa i političkih odnosa nažalost kolega Kajin nije takva da se takva tvrdnja može izreći i još će proći mnogo vremena da se ona može izreći. To ako se zahvati najviše aktere jednog, dvojicu, trojicu ili petoricu, to ne znači da je sistemski momenat u korupciji otklonjen, nažalost nije ni u samom državnom odvjetništvu, a kamoli u vrhu vlasti.

uspio suzbiti korupciju na najvišoj razini. Pri tome ste vjerojatno mislili na ovaj aktualni slučaj te piramide bivšeg premijera, no podsjetit ću vas da je u cijelo vrijeme trajanja te piramide i vas i nas tko je bio u to vrijeme državni odvjetnik, a kada je krenulo obračunavanje sa tom piramidom, dakle sa jednim priličnim vremenom latencije i nakon što se promijenila garnitura vlasti i bilo političke volje za time. A možemo se podsjetit tog vremena kada se to događalo i na koji način je tadašnji državni odvjetnik i da li je na bilo koji način suzbijao tu korupciju o kojoj se i u ovom parlamentu i u to vrijeme prilično govorilo. Ali također bi se složio s kolegama kad je riječ o tom pojmu lokalnih šerifa da on zaista ne služi na čast onima koji ga koriste ni onome kom ste rekli da ga je iznio, a vi ste samo prenijeli taj pojam jer ako tu lokalni šerifi, a što su onda u Vladi, savezni šerifi? Mislim da je loše zapravo da uopće tu terminologiju primjenjujemo jer nitko ni u lokalu ni u javnoj upravi bez, ako hoćete u koruptivnom smislu bez suradnje i s elementima represivnog aparata pa i pravosudnog aparata nema poluge zapravo za provođenje

Dajte držite se Poslovnika molim vas kolega Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Ok, gospodinu Đuroviću. Da, možemo govoriti o toj kako on kaže latenciji. Ali gospodine Đurović, kad je došlo do svih ovih procesa nije došlo do promjene vlasti. Na vlasti je tada bio HDZ, ako se ja ne varam. I neki u HDZ-u su eto tu hrabrost jer nisu pokušali razriješiti možda gospodina glavnog državnog odvjetnika u onom trenutku i platili nekim statusom u stranci. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime Kluba nezavisne zastupnice Jadranke Kosor i HGS-a nastupit će poštovana kolegica Jadranka Kosor. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Voljela bih jako da je večeras s nama predsjednik Vlade Republike Hrvatske zato što Vlada predlaže glavnog državnog odvjetnika, novog glavnog državnog odvjetnika zato što je to prijedlog za jednu od osobito važnih i osobito osjetljivih dužnosti u Republici Hrvatskoj. I kako je to izvorno prijedlog Vlade koji je evo potvrđen na Odboru za pravosuđe dobro bi bilo da Vlada u liku predsjednika Vlade ovdje naravno dodatno još zajamči da je to prijedlog za koji će, iza kojega će bolje rečeno apsolutno i u potpunosti stajati u političkom smislu. Jer Vlada je ta, naravno uz Hrvatski sabor koji donosi zakone, koja neprekidno mora jačati ono što se zove politički okvir za borbu protiv korupcije i kriminala, neprekidno jačati taj prostor, neprekidno javno podupirati sve one koji, čije je stajalište da vlast i politika općenito mora neprekidno držati ruke i glavu što dalje od pravosudnih tijela i to dakako dokazivati u stvarnom životu. Ali prijedlog je pred nama. Ja ću na početku naravno otvoriti ono važno pitanje od kojega ne treba bježati budući da se ovdje radi o prijedlogu za novog glavnog državnog odvjetnika što znači da definitivno mandat gospodinu Mladenu Bajiću prestaje. Mi budući da su takvi zakoni nismo naravno dobili ni jedan odgovor zašto s obzirom da to zakon niti Ustav ne sprječava. Gospodin Mladen Bajić ne bi mogao i dalje obnašati tu dužnost, dakle dobiti novi mandat. Zašto to spominjem? Zbog toga što mislim da je vrijeme da otvorimo ne danas, nego raspravu o općenito o ujednačenosti standarda za najviše dužnosti dužnosti i u pravosuđu i u politici. Dakle, ako je mandat predsjednika države 8 godina, znači odnosno 10 godina dakle 2 uzastopna mandata onda bismo mogli sasvim suvereno bez da nas itko optuži otvoriti raspravu morali bismo promijeniti očito i Ustav, ali onda naravno i adekvatno zakone vezane i za funkciju, odnosno dužnost predsjednika Vrhovnog suda, glavnog državnog odvjetnika itd. Ali to za neka buduća vremena. Želim ovdje još jedanput reći ono što mislim da je dobro reći, jer obično smo skloni tome kad završi nečiji mandat, kad završi netko posao bez obzira kako ga radio i koliko ga dobro radio obično samo okrenemo novi list ili otvorimo novu knjigu i prošlost zaboravimo. Valja reći da je gospodin Mladen Bajić bio dobar državni odvjetnik, kompetentan. Ja mislim da treba dobro razmisliti kad bilo tko od nas govori o njegovom selektivnom ili selektivnom pristupu Državnoga odvjetništva da se i to na svaki način može interpretirati kao pritisak politike. Dakle, apsolutno. Moramo biti vrlo oprezni kad govorimo o neovisnim institucijama kakav je DORH. Gospodin Bajić je naravno imao iznimnu zajedno sa gospodinom Cvitanom iznimno važnu ulogu u otvaranju i zatvaranju poglavlja XXIII, ali i puno šire od toga. Dakle, u ispunjavanju brojnih mjerila da bismo to poglavlje otvorili i onda brojnih mjerila da bismo to poglavlje zatvorili. To je bilo poglavlje svih poglavlja, majka svih poglavlja. I bez koordinirane suradnje svih odgovornih pravosudnih tijela mi to poglavlje ne bismo ni otvorili, a kamoli zatvorili. Najteže jer je obuhvaćalo i suđenje za ratne zločine, procesuiranje istrage, ali jednako tako i borbu protiv korupcije i kriminala. Imao je veliki i neprijeporan ugled među državama našim saveznicima i to naravno nije bilo nevažno. I zato mi je drago da se Vlada odlučila za, u prijedlogu za politiku zapravo kontinuiteta. Jer i gospodin Cvitan bio sasvim sigurno i nedvojbeno iznimno važna karika u tom procesu, radili su zajedno. Dakle, jedan bez drugoga sasvim sigurno ne bi bili uspješni i USKOK i DORH su naravno sastavni dijelovi tog velikog korpusa koji je sudjelovao neovisno od politike, ali ovisno o hrvatskim interesima. A hrvatski interes je bio da postanemo članica EU. Dobro je što je Vlada odoljela sirenskom zovu, a tako je to uvijek u politici da predloži za funkciju glavnog državnog odvjetnika nekoga tko bi na bilo koji način bio, upotrijebit ću to riječ, a razumjet ćete da to nije u lošem smislu. Dakle, kontaminiran politikom, nekoga iz svijeta politike ili nekoga tko bi se percipirao u javnosti kao blizak ovim ili onim vladajućim krugovima. Ja mislim da je to dobra odluka, dobro je da se predlaže osoba iz sustava. Dakle, osoba sa iznimnim iskustvom i znanjem. Ono što ja mislim da sigurno za gospodina Cvitana možemo reći, dakle ja sam to i rekla danas na Odboru za pravosuđe. Kao svjedok onoga što se radilo u pregovorima, pregovorima, ali pogotovo u poglavlju XXIII mislim da mogu reći da je pokazao iznimnu i energiju i znanje, ali isto tako i entuzijazam. To je i danas pokazao predstavljajući se na odboru. Motiviranost, to je iznimno važno u svakom poslu osobito u ovom teškom poslu gdje nikad zapravo ne dobijete nagradu, gdje rijetko kada ili gotovo nikada ne dobijete pohvalu, gdje ste neprekidno izloženi svjetlima, odnosno reflektorima koji vas obasjavaju i s političke i medijske i svake druge strane i gdje nikada nitko do kraja apsolutno nije zadovoljan. Zato je važno biti motiviran, biti odlučan, gospodin Cvitan to je i beskompromisan. Već sam vidjela da mnogi govore o tome, to će biti drugačiji stil. Pa naravno, mislim da bi bilo loše da se mi kao zastupnici upuštamo u psihoanalizu psihoanalizu osobnosti. To je nepotrebno. Bitno je za nas stručnost i mislim da je u ovom poslu jako bitan kontinuitet jer su Državno odvjetništvo i USKOK dali za pravo svima nama koji tvrdimo da su dosada radili dobro. Ja bih samo još ovdje istaknula nešto što je i sam gospodin Dinko Cvitan istaknuo predstavljajući se na Odboru za pravosuđe. On je rekao nešto jako važno na što vrlo često ne obraćamo dovoljno pozornosti. Dakle, DORH, Državno odvjetništvo je tijelo kaznenoga progona. Ali Državno odvjetništvo nije otok i USKOK nije otok nego se itekako naslanja na druga tijela koja su zapravo po logici stvari i po zakonskim okvirima dužna istraživati. Dakle, i policija. Gospodin Cvitan je dobro spomenuo i HNB vezano uz jedan aktualni slučaj koji se još istražuje, Državna revizija itd., itd. On je vrlo jasno naznačio da i dalje ta borba protiv korupcije ostaje neka vrsta glavnoga cilja, dakle forte i u njegovome radu. Spomenuo je zapravo pohvalio Parlament koji je 2010. promijenio Ustav i odlučio se za to da pljačka u privatizaciji i ratno profiterstvo ne zastarijevaju. Dobro je kazao jednako tako da je jako teško što vrijeme više prolazi kao i u slučaju procesuiranja ratnih zločina doći i do svjedoka i do relevantnih činjenica. Tako da mislim da mu možemo poželjeti uspjeha. Važno je da rad i novog glavnog državnog odvjetnika Hrvatski sabor prati neprekidno otvoren za moguće promjene zakona, za dodatno jačanje Državnoga odvjetništva i ja mislim da evo sad ću pokušati biti mrvicu duhovita, da nama ne treba Elliot Ness u Hrvatskoj. Dakle, ne mora državni odvjetnik biti baš Elliot Ness, bitno je da kriminalcima taj bude zauvijek stres. Dakle, mislim da je to jako, jako važno jer ja mislim da je loše uspoređivati tako ozbiljnu dužnost a većina ipak koliko znam se sa tom osobom ili osobnošću upoznala samo gledajući filmove, dakle uspoređivati sa nekim filmskim likovima. Ono što me ipak na kraju moram to reći zabrinjava. Naime, mi danas raspravljamo o novom glavnom državnom odvjetniku, sutra ćemo pretpostavljam glasovati o njemu, međutim on će stupiti na dužnost 24. travnja. To je vrijeme u kojem može doći do onoga što možemo nazvati slabljenjem institucija. Dakle, imat ćemo jednoga državnoga odvjetnika koji obnaša svoju dužnost i drugoga koji je zapravo Hrvatski sabor izabrao. a sigurna sam da će to tako i biti kao i dosada, i gospodin Bajić i gospodin Cvitan rade kao tim. Gospodin Bajić odlazi ali ostaje, dakle bit će zamjenik jer to tako kaže zakon i voljela bih da do tog trenutka zaista rade kao tim potpuno otporni na sve moguće pritiske za koje sam nažalost uvjerena da će ih i u tom i osobito u tom razdoblju biti. Mi ćemo glasati za gospodina Cvitana kao glavnog državnog odvjetnika i vjerujem da će dobro obavljati svoju dužnost. Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike. Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice Kosor ja se nadam da ova smjena, odnosno imenovanje gospodina Cvitana nastupa 28.04. kako ste vi rekli, a da dotada valjda je gospodin Bajić još uvijek na toj funkciji. Prema tome, mislim da nema zrakopraznog prostora između ta dva datuma od mjesec, 50 dana recimo jel'. Drugo, rekli ste da vi nemate percepciju da bi to bio nekakav Elliot Ness, možemo sagledati i ulogu Poirota i ne znam ni ja ili možda bi bilo dobro i Stevena Segala spomenuti. No nažalost, takve metode koje on primjenjuje u našem društvu su izgleda nemoguće, a bilo bi dobro da ih se može primijeniti. Ali ono posebno što ste govorili to je da uspjeh ovoga dvojca tako bi se reklo nije mogao biti bez timskog rada jednog i drugog ili bez pomoći jednog drugome jel'. No, od svega je najvažnija percepcija javnosti. Možda mi ili netko drugi gleda očima drugačijim nego što gleda javnost. Naime, u vrijeme kada građani ocjenjuju zbivanja u ovoj državi kao barbarsku kleptokraciju, kao nezaustavljivi nepotizam i klijentelizam u tom slučaju vlada i prijepor o imenu o imenu državnog odvjetnika shvaćate? Dakle, percepcija javnosti o pojavama i pojavnostima u društvu kao jednom društvu da kažem barbarske kleptokracije, nemilosrdne kleptokracije, nepotizma, klijentizma i svih izma koji se javljaju dakle stvara sliku onda i o samom izboru novog glavnog državnog odvjetnika. To je ono što je bitno i što kod građana postoje prijepori. Vi ste svoje rekli, jel? Jasno da motiviranost i žar u radu državnog odvjetnika stvara i neprijatelje, dakle i osobne neprijatelje itd. ali to je već druga tema. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Kolega Grubišiću, nisam sigurna baš da sam vas do kraja dobro razumjela, dakle o kojoj vrsti prijepora ako se radi o tome da gospodin Bajić ostaje zamjenik gospodinu Cvitanu u državnom odvjetništvu, to je rekla bih po sili zakona, tako piše u zakonu i dakle on postaje zamjenik i tu nema pretpostavljam ništa sporno. Ako se radi o percepciji jesu li oni ti, pa ja mislim da ta percepcija je davno, davno rekla bih zabetonirana zato što maloprije sam to pokušavala argumentirati, dakle vezano za poglavlje 23. ogroman je bio rad koji je ugrađen u to da smo otvorili to poglavlje, zatvorili ga i postali članica EU. Dakle percipirao itekako rad i glavnog državnog odvjetnika i ravnatelja USKOK-a. Oni jesu tim, cijelo državno odvjetništvo mora biti tim, što je taj tim uigraniji, to je naravno ima veće rezultate. Međutim često puta se ako ste na to mislili, percepcija tako je, od onoga što je moguće. To što javnost misli da nekoga treba zatvoriti, osuditi na ne znam 40 godina to je jedno a dokazi koje prikupi USKOK, dokazi koje ima DORH, dokazi koji omogućuju da se nekoga, da se pokrene uopće istraga pa da se onda, da netko bude osumnjičen pa da u konačnici da bude optužen i da dođe, to je nešto drugo. I zato ali o tome govori rezultati koje ste vidjeli u izvješću. Dakle, jako je malo predmeta koji padaju na sudovima. Ja mislim da to tako treba raditi, dakle da oni koji DORH mora biti potpuno uvjeren da treba u konačnici podići optužnicu. I na kraju nadam se da nisam rekla ovo što ste vi sad kazali, dakle ne 28.4. nego 24. travnja nastupa gospodin Cvitan. Fabijančić-Križanić replika. **Fabijančić Križanić, Vesna (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Kosor, imala sam potrebu razjasniti vrlo često vi ste isto govorili oni su tim, Mladen Bajić će biti njegov zamjenik i onda je percepcija u javnosti a to možemo vidjeti u medijima, sad će Dinko Cvitan postati glavni državni odvjetnik a Mladen Bajić njegov zamjenik. Naravno da je to određeno da glavni državni odvjetnik kad mu prestaje mandat ostaje kao zamjenik u glavnom državnom odvjetništvu ali budimo bar mi ovdje precizni pa će onda i javnost biti ispravno informirana. Državno odvjetništvo RH ima sada ne računajući USKOK 21 zamjenika državnog odvjetnika. Ovako kada govorimo Mladen Bajić će biti zamjenik Dinku Cvitanu ostavlja se dojam da će, da postoji samo jedan zamjenik glavnog državnog odvjetnika, mislim da je vrlo dobro radi informiranja javnosti da onda kažemo i do kraja što znači biti zamjenik glavnog državnog odvjetnika. Hvala lijepo. Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Pa da slažem se s vama, ja mislim nekako da je to notorna stvar ali se slažem s vama, pogotovo evo mi pravnici, mislim da nas ima dosta u Saboru da moramo to ponavljati zato da ne bi ostala kriva slika. Naravno tu se ne radi o pukoj zamjeni, radi se o zakonu i radi se o tome da je zamjenika veliki broj i da su oni svi iste razine, znači nema zamjenika prvog, drugog i trećeg reda, to je isto tako činjenica. I da će gospodin Cvitan biti izabran za glavnog državnog odvjetnika ne zbog toga što su se oni odlučili zamijeniti nego će to odlučiti parlament, ako to parlament i ako to zastupnici većina odluči onda će to biti tako a ako ne odluči onda to neće biti tako. A Vlada je isto tako po zakonu ovlaštena predložiti. Tako je bilo i u prošlom mandatu, prema tome tako je i sada. Na redu je Klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Josip Salapić. hvala lijepo predsjedniče Sabora, kolegice i kolege, vrijeme je malo odmaklo i danima se već govori o ovoj temi. sve se uvijek svodi na politiku, na politizaciju i na sve ono što ustvari ne bi trebalo biti u državnom odvjetništvu RH. Prvo, da se previše ne priča o bivšemu pa da ispadne loše a da se previše ne priča o novome pa da ne ispadne predobro, da se nekoga hvali. Mi želimo glavnom državnom odvjetniku RH da u poslu štiti najvažnije vitalne interese naše države i da uspješno se bori sa progonom počinitelja kaznenih djela. Kolika će to uspješnost biti, to ćemo vidjeti u izvješćima koje će predočiti Hrvatskome Saboru, a to će biti već za 2014. godinu dakle sljedeće godine ćemo čuti o uspješnosti, rezultatima novog glavnog državnog odvjetništva. glavnog državnog odvjetništva. Ono što treba posebno spomenuti, gospodin Mladen Bajić nije smijenjen nego njemu je istekao mandat. klub HDSSB-a već osam mjeseci u proceduri Hrvatskoga sabora ima zakon, prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnom odvjetništvu gdje predlaže mu ograničavanje mandata glavnom državnom odvjetniku na najviše dva uzastopna mandata od po 4 godine što bi ukupno bilo 8 godina. Tada bismo izbjegli ovo što je gospodin Mladen Bajić doživio a to je da mediji i javnost govore o njegovoj smjeni, ne on je 12 godina glavni državni odvjetnik i poruka upravo ovog našeg prijedloga HDSSB-a oko izmjene zakona je ta da dugogodišnji mandat stvara eventualne sumnje koje mogu biti opravdane, ali i neopravdane na je netko manje ili više dobro radio svoj posao. Život je pun uspona i padova, uspješnosti i neuspješnosti, a ponekad uspješnost u dokazivanju u postupcima koji na kraju dođu pred sudove ovisi o tome sa kojim se dokaznim materijalom raspolaže kada se utvrđuju činjenice, dokazi u kaznenome postupku da bi se osigurao uspješan i efikasan kazneni progon počinitelja. Mi smo svjedoci toga da postoje veliki problemi unutar Državnog odvjetništva RH i da je posao i novoga, budućeg glavnog državnog odvjetnika gospodina Cvitana u jednu ruku težak i odgovoran, a u drugu ruku mi smo, Hrvatski sabor koji je trebao osigurati instrumente, prije svega instrumente da pratimo kroz izvješće uspješnost rada glavnog državnog odvjetnika, ali Vlada kada odlučuje o financijskim sredstvima za glavnog državnog odvjetnika i odvjetništvo, treba osigurati dovoljna sredstava jer su se upravo ovom činjeničnom dokaznome postupku promijenile okolnosti vremena u kojemu mi živimo, modernizacija sustava i … kaznenih djela koja se pojavljuje u RH, treba osigurati prije svega efikasno, tehnološki moderno, a prije svega profesionalno Državno odvjetništvo i državnog odvjetnika. Ako ćemo ulagati u izvrsnost, neovisnost državnog odvjetnika i Državnog odvjetništva u cjelini, onda trebamo osigurati i sredstva da to odvjetništvo kao takvo i funkcionira. To su neki izazovi koje smo čuli u izvješću glavnog državnoga odvjetnika. Da se vratim na naš prijedlog, ograničavajući mandat izbjegli smo prije svega politički pritisak na glavnog državnog odvjetnika jer svaka većina, htjela to ona ili ne, on proizlazi iz Saborske većine. Većinom je i izvješće bivšeg, gospodina Mladena Bajića, glavnog državnog odvjetnika prolazilo u Hrvatskom saboru, bilo jednoglasno, bilo suzdržano, bilo da je primljeno na znanje, on ne bi mogao 12 godina obnašati dužnost da to izvješće nije dobilo potporu u Hrvatskome saboru, a ograničimo mandat glavnom državnom odvjetniku, osigurat ćemo manji pritisak na njega osobno, povećat ćemo efikasnost Državnoga odvjetništva u cjelini i izbjeći ćemo ove dnevno političke rasprave je li neki postupak pokrenut zbog nečijeg imena i prezimena, političke pripadnosti i slično, to bi trebalo biti neovisno, stručno i profesionalno i žao mi je što nismo u ovih 8 mjeseci raspraviti ovu ideju što smatramo da bi bila zaista dobra. Potrudimo se svi zajedno da u ovom vremenu koje je pred radom glavnog državnog odvjetnika damo svoj doprinos kao Hrvatski sabor, pred nama je mogućnost da mijenjamo Hrvatski Ustav, da interveniramo u članak 125., da se povećaju i ovlasti Državnog odvjetničkoga vijeća koje vrši nadzor svojevrsni nad državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, provodi stegovne postupke, osigurajmo sredstva za profesionalnost, za tehničku opremljenost Državnog odvjetništva i za izvrsnost onih koji se školuju, obrazuju za ovaj sustav uvedimo ljude, one koji završavaju fakultete, koji govore nekoliko stranih jezika, koji nažalost danas sjede doma na Zavodu za zapošljavanje da dobiju priliku da uz svoju, dakle školu i stručnost pokažu u Državnom odvjetništvu da mogu dati doprinos zaštiti interesa RH. Što se Cvitana, on je danas odgovarao na pitanja pred Odborom za pravosuđe. Vjerujemo da je Odbor za pravosuđe dobro procijenio, vidjeli smo da je to donijeto jednoglasno, a o problemima njegovog rada, o njegovoj uspješnosti, o tome da li će uspjeti taj tzv. pritisak politike na njega, opravdana ili neopravdana sumnja da to je tako, to ćemo vidjeti na njegovom izvješću sljedeće godine, ali dajmo čovjeku da radi svoj posao i da štiti ono što je njegova zadaća, a to su vitalni interesi, a nama da omogućimo Državnom odvjetništvu da neovisno i slobodno radi svoj posao. Tada ćemo imati priliku da zaista oni koji trebaju neovisno raditi to tako zaista i rade. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama, poštovani kolega. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika. Na redu je Klub Na redu je Klub zastupnika SDSS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Milorad Pupovac. poštovane preostale kolegice i kolege. Izbor državnog odvjetnika RH bi trebala biti jedna od najvažnijih tema u raspravi u Hrvatskom saboru kao i njegov godišnji izvještaj, međutim po svoj prilici to nije tako. Po svoj prilici se ovaj Sabor pomirio s činjenicom da je taj izbor obavljen, a da mi trebamo više ili manje sudjelovati u ritualu … govora. ritualu … govora. Možda ja prerano govorim, možda ćemo najvažnije stvari čuti od preostalih govornika, prije svega od onih koji govore u ime SDP-a i onih koji budu govorili u ime, posebno oni koji budu govorili u ime HDZ-a. Što se tiče prijedloga da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje Dinko Cvitan, klub SDSS-a će podržati taj prijedlog. Htjeli bismo tim povodom kazati nešto što će izlaziti izvan uobičajenoga govorenja o karakteristikama bilo kandidata, bilo njegovog prethodnika, o onome što smatramo da, ne što je urađeno, nego što je ostalo da se uradi. I nema nikakve sumnje da kad bi se mjerio napredak od razdoblja kada je recimo državni tužitelj bio Vladimir Šeks pa do vremena završetka mandata gospodina Bajića, onda se napredak može vidjeti. Ali naravno to nisu relevantna mjerila, s tim se slaže i kolega Šeks koliko vidim. Ali nadam se da mi ne zamjera što kažem da je bio državni odvjetnik, ali to jesu činjenice. Što se tiče onoga što treba učiniti ovdje se u raspravama o izvještaju državnog odvjetnika stalno konstatiralo kao Državno odvjetništvo trpi zbog toga što nema dovoljno sredstava da bi moglo raditi svoj posao kako valja, što nije opremljeno neophodnom opremom, neophodnom tehnikom i neophodnim organizacijskim pretpostavkama da bi moglo raditi svoj posao. Ja mislim da je to važna tema za nas zastupnike i zastupnice, posebno prije rebalansa proračuna i posebno prije svakog izglasavanja proračuna. i da je to neka vrsta našega duga prema poslu Državnog odvjetništva i naravno prema poslu samog glavnog državnog odvjetnika, da ima potrebna sredstva za to da može obavljati svoje poslove. Drugo što mi se čini da je važno jeste ujednačavanje rada Državnog odvjetništva posebno zamjenika Državnog odvjetništva u RH. kao što je ovdje prvi vjernik među zastupnicima u današnjoj raspravi kolega Kajin govorio kako više problem nije u u vrhovima vlasti nego je sada problem u lokalnim razinama vlasti, tako bismo mogli reći da više nije problem toliki kod glavnog odvjetnika i njegovom uredu, ali kada pogledamo ujednačenost rada njegovih zamjenika općinskih državnih odvjetništava onda možemo vidjeti da je praksa veoma, veoma različita. I ono što je gospodin Cvitan kao šef USKOK-a kazao kako caruju lokalni šefovi u jedinice lokalne samouprave možda bi se sa nešto malo više smjelosti, a zastupnicima je to dopušteno njemu možda nije, moglo kazati kako i među zamjenicima koji vode općinska državna odvjetništva također postoje lokalni pa neću reći šerifi ali ljudi sa iznimnom moći koji su možda i u nekoj vrsti dosluha i povezanosti sa tim rečenim lokalnim šerifima. Prema tome trebalo bi tu praksu sasvim sigurno ujednačiti i mandat novog državnog odvjetnika bi morao biti posvećen i tome, ako to njegov prethodnih nije stigao to raditi zbog bavljenja velikim, krupnim predstavnicima korupcije recimo. Treća stvar koja mi se čini važnom jeste naravno pitanje suđenja za ratne zločine koje još uvijek nije završen posao u RH. Mi pratimo Mi pratimo i dosta smo posvećeni tome tužbama koje postoje i koje se upravo odvijaju pred Međunarodnim sudom pravde, ali kada je posrijedi zadovoljavanje pravde i zaštita zakonitosti u RH onda nažalost tu više nemamo tu vrstu entuzijazma. Zašto slučaj Levar više nije zanimljiv, zašto slučaj Krivokuća više nije zanimljiv, da ne nabrajam dalje različite slučajeve koji predstavljaju vrlo drastične i teške oblike oblike krimena, da u ratnim zločinima počinjenim u različitim ratnim operacijama da ne govorim. 4.stvar koju bih htio kazati kada je posrijedi zaštita zakonitosti, nema nikakve sumnje da se zakonitost ne krši samo u sivoj zoni ili jasnoj crnoj zoni korupcije kada su posrijedi politički akteri i obnašatelji političke vlasti. Zakonitost se krši i u sferi gospodarskog poslovanja i to ne samo poslovanja sa novcem, sa porezom, sa davanjima nego istovremeno i sa zaštitom onih koji trebaju biti zaštićeni kao radnici. Državno odvjetništvo bi trebalo u tom smislu činiti mnogo više nego što je činilo do sada. na kraju pitanje govora mržnje, netolerancije koje bi se trebalo goniti po službenoj dužnosti kako se to nekad govorilo. Tu teško netko može reći da smo polučili neke osobite rezultate, teško. Pokušaj da se to uradi sa Zdravkom Mamićem kao čovjekom koji je optužen kao srbomrzac, a koji inače sam po gradskim fasadama kao Srbin i kao četnik je naravno predstavljao prilično neuspješan pokušaj u tom problemu. Mnogo ozbiljniji problem jeste odnose ne prema pojedincima nego prema organizacijama i institucijama koje ne sprečavaju ni govor mržnje ni pozivanje na nasilje od javne televizije koja to mirne duše pušta da odlazi u javnost pa do naravno onih institucija o kojima se govorilo u prethodnoj točci, a kada se razgovaralo o porezima, o nadzorima nad financijskim poslovanjem nevladinih organizacija budući da su velike nogometne organizacije koje zarađuju milijune eura i dolara prodajom igrača kod nas zapravo još uvijek neka vrsta nevladinih organizacija ili udruga građana. Dakle tu u toj stvari i o tom pitanju Državno odvjetništvo za sada nije imalo osobitih aktivnosti niti osobitog uspjeha. Možda smo se mi navikli na to da je normalno da nam mladi ljudi veličaju ili slave one koji su predstavnici zločinačkih režima, ali nema nikakve sumnje da bi Državno odvjetništvo to trebalo kažnjavati ili procesuirati po službenoj dužnosti. To će se sigurno i kolegica Ingrid Antičević-Marinović sa mnom složiti jer tu ne samo da nije posrijedi potreba da se sumnja nego postoji djelo, nego postoji djelo, onda nema potrebe tražiti sumnju nego samo treba uzeti to djelo i na osnovi njega početi raditi, a to se ne događa, kao što se ne događa nažalost niti zaštita radnika i radnica kada su posrijedi njihova prava. Ne događa se, a to je jedan od najtežih oblika kršenja zakonitosti kao što znamo u našem društvu. Jedan od najozbiljnijih razloga za gubljenje i propadanje radnih mjesta jeste taj, ali mi ćemo radije ovdje u ovom Saboru optuživati jedni druge da smo nesposobni bili mi prošli kao Vlada ili ovi današnji kao Vlada ili oni sutrašnji kao Vlada, ali gdje su stvarne teškoće i gdje su stvarni problemi u tom pogledu to nećemo vidjeti. To su neke od točaka koje mi smatramo u klubu SDSS-a da su poslovi koji stoji pred državnim odvjetnikom i mi očekujemo da će kandidat za dužnost glavnog državnog odvjetnika gospodin Dinko Cvitan, a tim pitanjima, tim problemima hrvatskog društva kao i naravno drugima, posvetiti dužnu pažnju i ne samo da neće biti čovjek kontinuiteta, odnosno da ako bude čovjek kontinuiteta da će biti čovjek naprednog kontinuiteta. Hvala.

osobito u onom dijelu rasprave gdje ste govorili o ujednačavanju rada državnih odvjetništava, ali bih to malo proširila i na ujednačavanje sudske prakse, dakle ujednačavanje rada sudova. To je sve zapravo međusobno toliko povezano da bih rekla da jedna na drugo utječe. Jer evo i u novijoj povijesti prije dva-tri mjeseca bili smo suočeni sa različitom sudskom praksom u iznimno osjetljivim predmetima i to je nešto o čemu isto tako moramo potpuno otvoreno razgovarati. To jest jedan od problema koji dovodi i do pravne nesigurnosti, ali otvara i niz drugih problema koji se onda uvijek na početku i na kraju vraćaju u političke sfere. Slažem se da ima još puno otvorenih pitanja, dakle spominjali ste neke slučajeve o kojima još uvijek govorimo u sferi nagađanja. Tu bih spomenula i problem i slučaj vezan za ubojstvo … itd., itd. Međutim, svakako da smo i slažem se s vama, godinama napredovali i činili korak po korak. Spomenuli ste vrijeme od gospodina Šeksa kao glavnog tužitelja pa evo do gospodina Bajića. Ja bih tu rekla da, rekli ste da je gospodin Šeks nešto bio ali poznavajući ga nikad ne treba reći samo da je bio, moguće je da će jednog dana opet nešto od toga biti. Niste sad čuli jer ste razgovarali sa kolegom, ali dobro, mislim da je kolega Šeks čuo. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Ja se s vama slažem kolegice Kosor, s tim što naravno ujednačavanje posla u području državnog odvjetništva će riješit samo djelomično problem, a onaj koji treba uraditi Vrhovni sud taj tek čeka svoj posao da bude …. Posebno mi se čini da je to važno da se učini, a mislim da bi bilo važno da to učinimo i mi, da barem jedan odbor, možda ovaj odbor koji vodi kolega Kregar razmotri pitanje do koje mjere su govori pojedinih sudaca koji su nedavno istupali u javnosti političniji nego što su govori nekih od nas ovdje koji istupamo za govornicom koja je politička po prirodi stvari ili istupamo u javnosti po prirodi stvari, a manje pravni nego što su recimo govori nekih od nas koji govorimo o pravnim temama ovdje. To je ozbiljno pitanje i ozbiljna tema i sve dok je tako da će svijet imati ili narod imati osjećaj da jednom granom vlasti upravlja jedna strana političke scene, a drugom stranom upravlja druga grana političke scene, sve dotle ćemo badava mi pozivati na ujednačenost sudskih praksi i na nezavisnost sudskih postupaka. postupaka. Suci ne bi smjeli sudjelovati u političkim utakmicama, a ako se odluče na to onda nema nikakve sumnje da bi onda trebali biti spremni primati onu vrstu poruka koja je u toj vrsti utakmice primjerena. A naše iskustvo govori da je ona prilično niska. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo kolega Pupovac, očitovala bi se na dio vašeg izlaganja u kojem ste isto govorili o izjednačavanju učinkovitosti rada, kao što ste vi rekli, zamjenika odvjetnika na županijskoj i općinskoj razini. Naravno da glavni državni odvjetnik može i mora na koncu konca, to sam i u izvješću o radu državnog odvjetništva govorila, voditi računa da je ta učinkovitost podjednaka i a nema velikih diskrepancija u tome, ali jedini instrument koji on u tome ima to je u onom nadzoru i u pokretanju eventualno stegovnih postupaka protiv županijskih i općinskih državnih odvjetnika. općinski i županijski državni odvjetnici nisu njegovi zamjenici i županijski i općinske državne odvjetnike bira Državno odvjetničko vijeće. jedini instrument koji glavni državni odvjetnik prema njihovom radu ima je da ih nadzire u radu i eventualno predlaže stegovne mjere protiv onih općinskih i županijskih državnih odvjetnika koji nesavjesno obavljaju svoju dužnost. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Pa ja bih samo mogao kazati da se zapravo slažem sa vama i mogu samo dodati da je za Državno odvjetništvo i glavnog Državnog odvjetništva mnogo važnije da upravlja sustavom državnih odvjetništava nego medijskim procesima. Jer upravljanje medijskim procesima može biti veoma opasno za samu pravosudnu stvar i za samu zaštitu zakonitosti, a i za samog glavnog Državnog odvjetništva jer medijski prostor je jedan opasan prostor u kojem ne znate na kraju tko tko će upravljati čime, da li medijski prostor vama ili vi medijskim prostorom. Međutim, ovo što ste vi rekli to jeste nešto što se iz izvještaja u izvještaj ponavlja i mi to vidimo i to se vidi i po činjenici da u slučaju suđenja za ratne zločine ili u slučaju uskočkih predmeta svi sudovi nisu dovoljno kredibilni da bi te poslove mogli obavljati, odnosno sva odvjetništva nisu kredibilna da bi mogla preuzeti to na sebe kao što nisu ni svi sudovi kredibilni da bi to mogli preuzeti na sebe. I to mora za nas biti jedna od jedna od crvenih svjetala kada se govori o tome do koje mjere je ujednačena praksa rada državnih odvjetništava, odnosno sudova. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupnik Boro Grubišić, replika. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepa Kolega Pupovac, rekli ste kada ste uspoređivali dakle ove vrh izvršne vlasti sa lokalnim dužnosnicima pa ste to onda prenijeli analogijom na rad Državnog odvjetništva glavnoga i onih po županijama, dakle županijskih državnih ili pak gradskih državnih odvjetnika, usporedili njihov rad ili pak možda i nerad, dakle ovih lokalnih. Pa me to podsjetilo na situaciju u kojoj je, dakle i li po službenoj dužnosti, a i po prijavi u Slavonskom Brodu u ratnim zbivanjima u topničkim i zračnim napadima banjalučkog korpusa JNA '92. godine u razdoblju od 8. ožujka do 18. listopada '92. poginulo 28 djece, cijeli razred djece. I da do dan danas, dakle 22 godine poslije rata ne znam čijom da kažem pod navodnicima zaslugom nemamo, dakle optužnice ni protiv poznatog, ni protiv nepoznatog počinitelja. Ja ne bih ulazio u to tko je odgovoran za to, iako znam da svaku prijavu koju zaprimi Županijsko državno odvjetništvo se konzultira glavni državni odvjetnik, za svaku prijavu kaznenu. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Kao što sam vam rekao kad ste prvi put spomenuli taj slučaj ratnog zločina na području Slavonskog Broda smatram kao i vi da taj zločin treba kazniti i treba sankcionirati. Na žalost on nije jedini slučaj nekažnjena ratnih zločina, niti prema pripadnicima hrvatske nacionalnosti, niti prema pripadnicima srpske nacionalnosti. Problem je u tome što nerijetko smo imali dojam svih ovih dugih godina, možemo reći i decenija da su državna odvjetništva više služila za proizvodnju kampanje u suđenju za ratne zločine, negoli za utvrđivanje stvarnih sumnji za počinitelje krećući se od stvarno počinjenih ratnih zločina i dijela poput ovoga koje ste vi govorili. I zato smo to i spomenuli u svom govoru očekujući od gospodina Cvitana da se posveti upravo tome i da naravno pokrene postupak za utvrđivanje činjenica i potragu za svjedocima koji će biti vjerodostojni za postupke koje bi trebao voditi.

ponekad zahvalnog, a najčešće nezahvalnog posla. Ali taj posao se ne radi ni zahvalnosti ni nezahvalnosti i zato mi se čini da je ključno da čelna osoba smogne snage odoljeti tom sirenskom zovu. Jer vidimo kako se na kraju bez obzira na sve zasluge to završi. Kažete kad sam govorila ja sama pa ste vi napomenuli u svojoj raspravi odnos između djela i sumnje. Naravno, ponekad je djelo tako očigledno da se samo traži sumnja prema osobi koja je to počinila, takvo djelo počinila da bi se pokrenuo postupak. Međutim, sjetite se 2000. godine. Mi smo imali veliku borbu ovdje, da uopće govorimo da su počinjeni ratni zločini. Mi to nismo smjeli reći, nego ako su počinjeni uz evidentne odrubljene glave i sve zločine koji su se dogodili nad pripadnicima raznih nacionalnosti. Prema tome, od tog dana pa do danas slažem se s vama, ima puno posla još za napraviti, napravljen je zaista snažan pokret. Sjetimo se samo situacije kada je Državno odvjetništvo pomilovalo, imalo pravo predlagati, a onda je poglavar države pomilovao ljude od kaznenog postupka. Kako jednom ocu djevojčice koja je stradala na pješačkom prijelazu od 11 godina sam mogla reći čujte neće se voditi nikakav posao. Čovjek je samo otišao plačući i rekao pa i za kokoš se odgovara. Prema tome, možemo se sjetiti da vidimo što smo sve napravili i koji posao je dalje pred nama od onih točaka od kojih smo pošli, a počeli smo tek 2000. godine. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba socijaldemokratske partije Hrvatske u Hrvatskom saboru Peđa Grbin, poštovani zastupnik. Izvolite.

Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. možemo slobodno reći da je Državno odvjetništvo jedan od čuvara RH. Glavnog državnog odvjetnika kao čelnika toga tijela odgovornog za njegov uspješan rad i funkcioniranje na period od 4 godine imenuje Hrvatski sabor. Tu je izuzetno važnu i odgovornu dužnost u posljednja tri mandata, dakle kroz 12 neki bi rekli dugih godina obnašao uvaženi gospodin Mladen Bajić. Na njegov račun je iznijeto čitav niz kritika, na njegov račun čuli smo i čitav niz pohvala. Ali ono što svakako moramo konstatirati je činjenica da je u 12 godina koliko je gospodin Bajić bio na čelu Državnog odvjetništva ono izraslo u jednu respektabilnu organizaciju, jedno respektabilno pravosudno tijelo što kao što smo i iz rasprava prethodnih kolegica i kolega čuli prije toga nije bilo. Zbog toga gospodinu Bajiću moramo zahvaliti i moramo mu čestitati. Ali isto tako se moramo zapitati kakvog državnog odvjetnika želimo u budućnosti? stav, stav SDP-a je da državni odvjetnik kojega ćemo birati mora osigurati dvije stvari. A to je kontinuitet rada Državnog odvjetništva, dakle da osiguramo da Državno odvjetništvo nastavi sa radom, da ne bude prekida koji bi se prouzročio ako bi se u Državno odvjetništvo imenovala osoba koja nije upoznata sa sustavom ili je nestručna, ali još važnije da se zadrži i podigne kvalitet toga rada. Mi u Klubu zastupnika SDP-a smatramo da su se oba ta dva zahtjeva stekli u osobi ravnatelja USKOK-a, dakle u osobi predloženog kandidata za glavnog državnog odvjetnika u osobi gospodina Dinka Cvitana. O njegovim kvalitetama je dosada u javnosti i u ovom Domu mnogo rečeno. Ono što znamo o gospodinu Cvitanu je da je više nego uspješno vodio USKOK, da je više nego uspješno vodio jedno pravosudno tijelo koje je itekako pomoglo u hrvatskom putu u EU. Stručnost i kvaliteta rada gospodina Cvitana vidljiva je i iz Izvješća Europske komisije o borbi protiv korupcije u čitavoj EU gdje je USKOK izdvojen kao primjer dobre prakse među državama članicama, odnosno kao tijelo koje je zabilježilo čitav niz uspjeha u proaktivnom pristupu istragama i u uspješnom procesuiranju kaznenih djela uključujući i ona koja se odnose na visoke državne dužnosnike. Ovo nisu moje riječi, ovo su riječi Europske komisije koja je rad USKOK-a izdvojila kao primjer kojim bi se trebale voditi i druge države članice EU. Dakle, rad gospodina Cvitana dosadašnji pa i njegova prepoznatljivost i u javnosti, a to je izuzetno bitno za rad Državnog odvjetništva jer prepoznatljivost tog tijela, prepoznatljivost efikasnog rada tog tijela dovodi do straha od počinjenja kaznenih djela kod čitavog niza ljudi koji bi potencijalno to činili. Dakle, prepoznatljivost gospodina Cvitana, njegov rad jamče nam da će Državno odvjetništvo i nadalje moći uspješno i kvalitetno raditi svoj posao. I upravo zbog toga mi u Klubu zastupnika SDP-a smatramo da gospodina Cvitana treba podržati za glavnog državnog odvjetnika RH. Hvala. Hvala lijepa. Jedna replika, poštovanog zastupnika Branka Vukšića. u ovom trenutku odgovara profilu čovjeka kakav treba USKOK-u. Međutim, ne bih se složio s onim dijelom kad ste govorili da smo prepoznati u svijetu kao država koja bi mogla biti primjer drugima. da je sve tako kako ste vi govorili, da je sve tako kako se zapaža u svijetu mi ne bismo bili visoko korumpirana država. Mi jesmo visoko korumpirana država i ako vi mislite da se zakapanjem glave u pijesak smanjiti se korupcija u Hrvatskoj mislim da se varate. Sve što se događalo posljednjih godina, i onaj prvi dio kad ste vi rekli da se puno toga učinilo u DORH-u, prvih 6 godina se ocjenjivalo hoće li se završiti u loncu ili se neće završiti u loncu ako se kukurikne. Mislim da smo jako pogriješili i da sada su posljedice gotovo neizbrisive. Ja stvarno želim kao i vi gospodinu Cvitanu uspješan rad i želim da bude puno, puno bolji od gospodina Bajića. slušali. Nisam ja RH izdvajao kao primjer borbe protiv korupcije, nije mi to na kraj pameti. Imamo mi još jako puno za raditi. Ali upravo na polju borbe protiv korupcije mi smo neke napretke i postigli. Ovo što sam citirao to nisu moje riječi, to nije moja ideja, to je ono što je Europska komisija prepoznala kao dobro. I to nije jedina stvar. Od 25 primjera dobre prakse u Izvješću o korupciji u EU čak 2 dolaze iz RH. I to je ono na što trebamo biti ponosni. A ono što ne valja moramo ispraviti. Ono na što trebamo biti ponosni je rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Na čelu te institucije bio je gospodin Cvitan. Ja ne znam, niti itko može znati kakav će gospodin Cvitan biti glavni državni odvjetnik ukoliko ga izaberemo. To ćemo kontrolirati svake godine proučavajući njegovo Izvješće o radu. Ali ono što je činjenica je da njegov dosadašnji rad daje itekakve garancije da biramo dobru osobu i da biramo osobu koja će pomoći da ono što je napravljeno dosada na području borbe protiv korupcije se nastavi i u drugim sferama borbe protiv kriminaliteta. Hvala. Hvala i vama. Klub HNS-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. zamjenice ministra, kolegice i kolege zastupnici. Kao da smo u ovoj situaciji komorne rasprave, … rasprave zaboravili na činjenicu da oko ovoga imenovanja nema nekog velikog prijepora, čini mi se da ga nema a to je vrlo važna stvar državnog odvjetnika koji je dio sudske odnosno pravosudne strukture RH u ponešto boljim ili bližim dopustivim odnosima sa Vladom, bira parlamentarna većina, tek pukim natpolovičnim brojem glasova za razliku od sudaca Ustavnog suda koji se biraju dvotrećinskom većinom i tu može doći do sukoba. Sticanjem okolnosti čini mi se više zahvaljujući osobama koje su obnašale tu dužnost nego našom sposobnošću nalaženja zajedničkog zajedničkog rješenja proteklih godina, dakle u protekla tri imenovanja uključujući dakle i ovo, RH nije imala taj problem a to je važno pitanje, to je važna stvar da se nalazimo. Ti odnosi se vrlo lagano mogu poremetiti što naravno odmah otežava funkcioniranje toga odvjetnika ali čini mi se da je da je profil osoba o kojima se radilo u zadnja tri imenovanja, dakle u dva slučaja gospodin Bajić i u jednom slučaju, ovom slučaju gospodin Cvitan zapravo da je on presudan što bi samo po sebi zapravo trebalo ne samo biti vjetar u leđa radu državnog odvjetnika nego vjerojatno i nekakva potreba kvalitete toga izbora, makar svi naši kompromisi nisu čvrsti kompromisi, zdravi, znamo mi u pogledu imenovanja raditi vrlo trule kompromise. Kad se govorimo onda uopće više nije važno tko je to, a ovdje koliko znam nije bilo niti osobitog dogovora, pretpostavljam da je bila neka vrsta komunikacije a ipak smo za ovo imenovanje čini mi se više-manje velika većina dakle zastupnika u Hrvatskom saboru, svaka stranka ima pravo postaviti svoje stave u tom smislu. Kada se radi o kontinuitetu ili diskontinuitetu jedne politike, kontinuitet je dobar, dobro došao ako je kontinuitet nečega dobroga, čini se da je ovo tu u velikoj mjeri kontinuitet nekog posla koji je rađen i koji je bio relativno dobar posao, pa bi onda i taj posao vjerojatno trebao u našem slaganju naći potvrdu svoje kvalitete a diskontinuitet isto nije loš, samo što kod diskontinuiteta ne znate s čime se suočavate najčešće jer vrlo je teško državnog odvjetnika objektivno vrednovati, on uvijek, kandidata za državnog odvjetnika, on uvijek dolazi bliži nekim strukturama čija procjena je dakle parcijala, nije univerzalna i može doći do poteškoća u diskontinuitetu i zato je imenovanje državnog odvjetnika koji je poznat javnosti, čiji su rezultati više-manje ocjenjeni pozitivnim, koji je u kontinuitetu rada dosadašnjeg državnog odvjetništva odnosno državnog odvjetnika je zapravo u osnovi dobra stvar i nije, odlazak nije put u nepoznato pa makar to nepoznato, potencijalno moglo biti i bolje od ovoga ali mislim da je to dobro, da ne idemo u nešto nepoznato kad u kontinuitetu čini se imamo dobro rješenje. Nakon 12 godina i tu su kolege iz Kluba HDSSB-a vjerojatno na tragu dobroga rješenja, gotovo da nema javne funkcije od velikog interesa koja bi trebala moći biti nastavljena a ovo je visoka funkcija od javnog interesa, mi nemamo limit mandata državnog odvjetnika ali nakon 12 godina i u najboljem radu stvaraju se neki mehanizmi, neki odnosi, neki rituali, neke veze i ne maligne koje otežavaju funkcioniranje, otežavaju unošenje nekakvih novih modela rada tako da i po toj logici unatoč tome što bi pretpostavljam Mladen Bajić bio kvalitetan državni odvjetnik u još jednom mandatu, mislim da je zbog toga po logici stvari promjena koja onda otvara neke nove odnose, neke nove ljude, neke nove šanse, neke nove načine rada, ne samo stil je svakako dobra promjena. samostalan, naime samostalan je u svom radu ali nije nezavisan od svega onoga što se događa. Kad mi govorimo o nezavisnosti naših pravosudnih tijela uključujući državnog odvjetnika jedino što mislimo je nezavisnost od politike, i mislim da je ta nezavisnost u velikoj mjeri osigurana u zadnjih godina ali naša pravosudna tijela mogu biti ovisna od puno drugih stvari, od svojih unutrašnjih odnosa, interesa, grupa. Državno odvjetništvo je ovisno o sudovima. Ono mora respektirati, naime moralo je do sada stanje sudova i koju će sudbinu doživjeti njihov rad na tim sudovima na kojima mora biti verificiran. A sudovi su također nezavisne institucije o kojima često puta i s pravom možemo iznositi i negativna, naime ne samo afirmativna stajališta jer oni su nezavisni od politike ali pitanje da li ta nezavisnost baš jamči punu kvalitetu. O tome se može i treba raspravljati a državnom odvjetniku je vrlo snažne korelacije i prema radu tih sudova. Da li je državno odvjetništvo u odnosu sa medijskom slikom koja se stvara? Ne bi trebalo biti, ali često puta ta medijska slika utječe na ukupnu klimu u krugovima moći i čini mi se da je državno odvjetništvo do sada osluškivalo zapravo i taj dojam koji se stvarao oko nekih slučajeva koji su bili od njegovog posebnog interesa u medijima što je možda u tim okolnostima utjecaja medijske slike na sve ostale aktere pa onda i na efikasnost državnog odvjetnika razumljivo, ali nadam se da je ta situacija iz nas. Sjećamo se onih priča o tome kako iz Državnog odvjetništva što je ono uvijek demantiralo, zapravo izlaze podaci kojima se onda usmjerava i ta medijska slika kao nekakva boćna potpora uspješnosti rada državnog odvjetnika što je također formalno nedopustivo, ali nisam siguran da ponekad nije bilo prisutno. Imali smo jednog državnog odvjetnika koji je dok sam ja bio ministar obrane, on je došao u kafić u kojem sam ja bio bez osiguranja, on je sa sobom imao tri tjelohranitelja, recimo da je njegov motiv bio čist, da je sve to što je radio bio u pravu, on je jurišao na sve, ali sve da je bio u pravu, sustav nije bio spreman to prihvatiti jer još nije bio čist, još nije bio dovoljno sposoban da ga prihvati i u tom smislu ono što je predsjednik Republike rekao o kukurijekanju preranom, u tom vremenu ima logiku, ali danas, danas više ne. Danas ja smatram da je zaslugom i Hrvatskoga sabora i zakona koji je donio, ukupnog razvoja društva, stanovite mudrosti koja postoji i unutar čak, i unutar političke elite došlo do takovih uvjeta rada Državnog odvjetništva pa onda i sudova pa onda i ostalih tijela koji će onemogućiti pojavu takovih strahova. Tu je i policija, policija unatoč postojanja policijskog USKOK-a je u vrlo važnom suradničkom odnosu, odnosu suradnje sa Državnim odvjetništvom i o kvaliteti toga odnosa može ovisiti efikasnost i državnog odvjetnika. A da ne spominjem sve te odnose preslikane na lokalnu razinu na kojoj državni odvjetnik zapravo ima vrlo malo utjecaja jer se radi o vrlo dalekom i vrlo kompleksnom procesu koji se događa negdje tamo u nekakvom gradu gdje postoji posebna nekakva, odnosi policije, državnog odvjetnika, sudova, medija, političkih moćnika i efikasnost državnog odvjetnika ne može biti, naravno u takvim situacijama univerzalna, ali sva ta tijela bi trebala biti dio vertikale i u tom slučaju svako stvaranje zasebnih otoka koji bi bili otporni na utjecaj i policijske vertikale i Državno odvjetničke vertikale je nešto što je apsolutno deformacija i treba vrlo brzo biti prepoznato i otklonjeno. Naravno tu su i nadzorna tijela, druga revizijska, boćna revizijska nadzorna tijela kao što je Državna revizija, unutrašnje kontrole, nadzorni odbori koji također na neki način mogu doprinijeti boljem radu Državnog odvjetništva, ali i ne, ako ta tijela ne rade svoj posao kako treba. I mislim da sam malo čak i odužio u ovom vremenu, dakle radi se o pozitivnom kontinuitetu, radi se o imenovanju koje ipak otvara prostor da se poboljšaju, da se unaprijede mehanizmi funkcioniranja, da neke mehanizme Državnog odvjetničkog taktiziranja koji je povremeno provodio bivši državni odvjetnik što ja ne ocjenjujem a priori negativnim, ali upozoravam na to što nije ideal, odvjetništvo mora biti slijepo i glupo. Dakle, novi državni odvjetnik je u prilici da napravi skok, kvalitativni skok u svom radu, ali generalno dakle sačuvanje i kontinuiteta koji se uspinje je svakako dobra i Klub zastupnika HNS-a će podržati ovo imenovanje. Hvala lijepa. Hvala i vama. Na redu je klub HDZ-a i poštovani zastupnik Vladimir Šeks. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, dame i gospodo, 14 zastupnika i zastupnica je pri kraju ove rasprave o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH. Tu je još tajnica plenarne sjednice Sabora, stenografkinja, dvoje na galeriji savjeta. Ispod razine izbora predsjednika kućnoga savjeta. Mi smo dobili 27. veljače od Vlade, predsjedniku Hrvatskog sabora prijedlog odluke o imenovanju glavnog državnog odvjetnika RH sa obrazloženjem da glavnom državnom odvjetniku istječe mandat pa Vlada predlaže da se za glavnog državnog odvjetnika imenuje gospodin Dinko Cvitan. I to je sve. Piše navedeni prijedlog odluke sa odgovarajućom dokumentacijom nalazi se u prilogu, u prilogu postoji životopis gospodina Dinka Cvitana, ništa više. Radi se o glavnom državnom odvjetniku koji je na čelu institucije koja po Ustavu, članku 125. Ustava kao kao neovisno, samostalno, pravosudno tijelo koje poduzima postupke protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih radnji, o interesima imovinskim interesima RH i poduzima druga pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona, dakle od jednoga i čuvara i zaštitnika ustavnopravnoga poretka RH. Pa zar se doista se Vlada nije udostojala da kaže jednu jedinu rečenicu zašto predlaže gospodina gospodina Dinka Cvitana za glavnog državnog odvjetnika. Pa nije samo razlog taj što ističe mandat dosadašnjem glavnom državnom odvjetniku. Ovdje su se mnogi trudili ukazivati, to je bilo iz kluba SDP-a zašto je predložen Dinka Cvitana za glavnog državnog odvjetnika da je to iz dva razloga. Jedan je radi osiguranja kontinuiteta, a drugi da se poboljša rad Državno odvjetništva u cjelini. Ali to je rekao predstavnik kluba HDZ-a, iz Vlade ni jedne jedine riječi. Na nedavnoj konferenciji za tisak predsjednik Vlade je rekao da da glavni državni odvjetnik Mladen Bajić učinio toga puno dobroga i nešto ne dobroga i ništa više, ali u pisanom podnesku Hrvatskom saboru saboru predsjednik Vlade nema ni jedne jedine riječi ni obrazloženja, ni argumentacije zašto predlaže upravo gospodina Dinka Cvitana. To su govorili i drugi zastupnici, klubovi zastupnika, to smo govorili mi na Odbor za pravosuđe, danas predsjednik Odbora za pravosuđe i mi koji smo članovi Odbora za pravosuđe. Pa neki dan je dato više obrazloženja od strane predsjednika Vlade za promjenu glasnogovornika Vlade. Predsjednik Vlade je rekao da odlazi dosadašnja glasnogovornica Vlade, dolazi novi glasnogovornik jer je dosadašnja glasnogovornica da je to rad koji da je došlo do zasićenja. Dakle dato je više obrazloženja i razloga zašto dolazi do promjene glasnogovornice Vlade, a opet ni riječ o imenovanju zašto dolazi novi glasnogovornik Vlade, a još manje dato zašto se predlaže imenovanje. Ja znam da je sada predsjednik Vlade vjerojatno na putu u toj mjeri važnih državničkih razloga posjeti Australiji i Novom Zelandu, ali zar nije mogao netko od Vlade … ministara svaka čast zamjenici ministra, ali gdje je ministar, gdje su potpredsjednici Vlade? Nema ih. To pokazuje koliko Vlada vrlo ozbiljno pristupa ovome poslu. Zašto je došlo što istekom mandata se približavalo vrijeme da prestane mandat glavnom državnom odvjetniku? Zašto nije premijer dao nikakvo obrazloženje, zašto neće predložiti dosadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića ponovo za novi mandat? On nije dao nikakvo obrazloženje jer koliko koje god bi obrazloženje dao ne bi prikrilo temeljnu činjenicu da nije predložio Mladena Bajića za nastavak mandata iz razloga osobnog kaprica. Da je to jedina isključiva odluka ne Vlade nego isključivo premijera da iz osobnog kaprica on nije htio predložiti Mladena Bajića za novog glavnog državnog odvjetnika. I onda se doista tražilo rješenje da se predloži netko iz sustava jer ako bi predložen netko bio izvan sustava, a neki procesi bi pošli po zlu, tada premijer nije htio riješiti toga nije htio natovariti sebi na križa da bude odgovoran zato što je nekoga izvan sustava predložio i da je izabran za glavnog državnog odvjetnika, a neki procesi kapitalci itd. su loše završili. I zato ide prijedlog gospodina Cvitana. Ja podržavam u ime kluba izbor gospodina Cvitana za glavnog državnog odvjetnika jer mislim da on neće samo nastaviti politiku kontinuiteta nego da sam se uvjerio u to i u ovoj raspravi na Odboru za pravosuđe da će on biti osoba i dužnosnik koji će uspješno provoditi sve akcije koje su vezane za progon za progon koruptivnih kaznenih djela, organiziranog kriminala, a osobito mu vjerujem da će raditi na predano na tome da se potencijalni počinitelji kaznenih djela liše plodova svojih zločina. Dakle da ne zadrže imovinsku korist, imovinu koju su kriminalnom stekli jer je izmjenom Zakona o USKOK-u koji je stupio na snagu 15.prosinca prošle godine osnovan poseban jedan odjel koji će trebati budno pratiti na imovinu potencijalnih počinitelja kaznenih djela, tu imovinu na neki način zamrznuti to bude odvraćanje od potencijalnih kriminalaca, neka vrsta, da se ne nadaju da će zadržati plodove svoga kriminala. I drugo što sam uvjeren da će glavni državni odvjetnik, ono što je i danas isto ovdje iznio, što je iznio na sjednici Odbora za pravosuđe, isto predano raditi u okviru pravosudne suradnje sa državnim državnim odvjetništvima ili javnim tužiteljstvima Srbije i drugih susjednih država, poglavito Srbije, da se svi oni počinitelji kaznenih djela koji su kaznena djela prouzročili na području Republike Hrvatske u Domovinskom ratu za vrijeme oružane pobune i okupacije da se procesuiraju u Hrvatskoj i da se izbije adut iz ruke. Konačno da u okviru te međunarodne suradnje kao što je danas isto istaknuo da je kandidat za glavnog državnog odvjetnika Dinko Cvitan, da Srbija ne koristi za nastavak svojevrsne pravosudne agresije i dalje putem suda za ratne zločine i Državnog odvjetništva za ratne zločine, Tužilaštvo za ratne zločine Srbije, optužnice, zločinačke JNA. Optužnice zločinačke JNA koje su njeni organi, vojna tužiteljstva, vojni sudovi, istražni sudovi, … '92. godine pokrenuli, podnijeli te optužnice i te optužnice i dan danas je preuzela i prihvaćaju ih pravosudna tijela Srbije, Tužiteljstvo za ratne zločine izdaju i međunarodne tjeralice i tjeralice i potjernice i ponašaju se kao mini Haag. I tu je Dinko Cvitan jednostavno vjerujemo da će taj oblik te suradnje na taj način unaprijediti, isto kao što mu vjerujem da će unaprijediti onaj oblik progona za kaznena djela ratnih zločina. Imamo bazu podataka ratnih zločina, ali ono što smo istaknuli i na raspravi o godišnjem izvješću državnih odvjetništava za 2012. godinu, ja očekujem od glavnog državnog odvjetnika da hrvatskoj cjelokupnoj javnosti podastre jedan točan pregled svih kaznenih djela počinjenih za vrijeme oružane pobune, Domovinskog rata, oružane agresije na Hrvatsku, sa svim mjestima na kojima su počinjeni ratni zločini, zločini protiv civilnog civilnog stanovništva, međunarodnog prava, ratni zarobljenika sa dakle mjestom zločina, koje su žrtve toga, tko su i u kojoj se fazi nalaze postupci. Da li se to nalazi još u fazi prijave protiv nepoznatih počinitelja, da li se nalazi u fazi istrage, da li se nalazi u fazi optužnice ili da li se nalazi u nekoj nekoj vrsti fazi suđenja i koliko je osuđeno. Mi te podatke još i danas nemamo. Neki dan je na, mislim da je objavljeno u jednom dnevnom listu informacija iz Ministarstva, glasnogovornik Ministarstva pravosuđa, da je primjenom tri Zakona o oprostu, da je oko 22 000 osoba abolirano primjenom Zakona o oprostu. To je bilo uglavnom za, moralo je biti za oružanu pobunu ali tu se nalazimo najedanputa na jednom nevjerojatnom terenu, dakle željeli bismo dobiti točni raster svih tih, kompletnu specifikaciju svih žrtava, mjesta zločina, izvršitelja, naredbodavaca za koje se zna. Da se ne dogodi to da neki dan pročitam u jednom dnevnom tisku da je jedan županijski sud primjenom Zakona, izvanraspravno vijeće županijskog suda primjenom Zakona o oprostu oslobodio daljnjeg kaznenog progona čovjeka koji je '92. ili '93. osuđen na 20 godina zatvora, a koji je nesporno prema priznanju, jer sam ja sudjelovao u njegovoj razmjeni, prema njegovom priznanju u sudskom postupku pred istražnim sucem priznao da je hladnokrvno u zasjedi dočekao dvojicu hrvatskih gardista u Vukovaru i ustrijelio ih kao pse pred gostionom. **Leko, Josip Dakle da zaključim, hvala lijepo gospodine predsjedniče, da zaključim, Klub zastupnika HDZ-a glasovat će za imenovanje Dinka Cvitana glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske.

atmosfera u kojoj se ona odvija ispod razine izbora predsjednika kućnog savjeta, s tim da vas samo ispravim, 15 je zastupnika i 1 zastupnica ovdje trenutno u Saboru i predsjednik Sabora je isto zastupnik. Ja bih rekao da više prašine izazove imenovanje kad Milan Bandić imenuje nekog šefa tržnice zagrebačke ili zagrebačke ribarnice nego što je ovo danas. To nije dobro, to je loše. A loše je zato što se raspravlja o mogućem državnom odvjetniku gotovo u potaji navečer u 8 sati u Saboru. To se ne čini. Rekli ste da je to važna funkcija, jedna od najvažnijih funkcija u državi i da to radimo u popodnevnim satima u ovakvoj atmosferi ne doliči Saboru i zato Sabor nema ugleda. I neće ga ni državni odvjetnik imati ako ćemo se tako ponašati. Rekli ste da je predsjednik Vlade obrazložio da mijenja glasnogovornicu ili glasnogovornika zbog zasićenja njihovoga. Međutim, to smo mi zaključili u ime svoga kluba. Predsjednik Vlade je promijenio Bajića čini mi se zbog zasićenja Bajića. Vrlo teško je mogao biti za novi mandat gospodina Bajića obzirom što je sve izgovorio o poslovima gospodina Bajića proteklih godina kad je bio u opoziciji. Na to smo upozorili ovdje u Saboru, citirali smo ga točno i mislim da je ovaj puta gospodin premijer nije pogriješio. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kako to mislite kolega Vukšić da ovaj puta nije pogriješio, da nije pogriješio u pogledu toga što je iznio točan razlog da je zasićen sa Mladenom Bajićem. Ako ste na to mislili onda je to vjerojatno točno. Ja vjerujem premijeru kad on govori o zasićenjima. Možda je samo propustio dodati da je zasićen sa glasnogovornikom Vlade, da je zasićen sa glavnim državnim odvjetnikom, a možda ćemo uskoro doznati da je sa još nekim zasićen. Dobro ne možemo tako daleko ići. Može biti da će još netko, da će još jedan osjećaj zasićenja se kreirati kod predsjednika Vlade jer to je izgledno. Vidite da se neki ljudi mijenjaju zbog toga što predsjednik Vlade ima doživljaj zasićenja. To je isto nama malo nutricionistički, gastronomski jedan fenomen ali to je u izuzetnim slučajevima i izuzetnim osobama sasvim uobičajeno. Počet ću od posljednje rečenice gospodina Šeksa u ime kluba. Dakle, HDZ će podržati izbor gospodina Cvitana za glavnog državnog odvjetnika gdje mi pada na pamet rečenica sve je dobro što se dobro svrši. Prema tome, treba istaknuti dvije stvari. Gospodin Mladen Bajić završava svoju funkciju uz puno pohvala javnosti, medija, zastupnika. I druga je stvar, gospodin Dinko Cvitan bit će nadam se izabran za glavnog državnog odvjetnika kao čovjek u koga se polažu mnoge nade. On ostavlja i je kompetentan čovjek, zna posao koji radi i očito ima srca i volje da ga dobro završi. Ja bih međutim htio istaknuti još neke stvari koje malo zbog intonacije ovih govora prethodnika dolaze do izražaja, a to je činjenica da li postoji izvjesna nevoljkost u predlaganju kandidata koja se očituje u recimo ocjeni proceduralnih propusta ili nedostataka. Tu stvar ili takav zaključak moguće je otkloniti samo na jedan način, a to je da se glasovanjem pokaže podrška gospodinu Dinku Cvitanu i to od strane i onih koji su ovdje na neki način osumnjičeni ili barem jedna sjenka sumnje pala na to, da li oni doista ga žele za glavnog državnog odvjetnika. To će se vidjeti na glasovanju sutra. Moj zaključak je da žele. Uostalom gospodin premijer je u svom obraćanju i u govoru kojem je najavio izbor gospodina Cvitana odao sve pohvale i zahvalnost gospodinu Bajiću na njegovom dosadašnjem radu. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Slažem se ja poštovani kolega Kregar da je predsjednik Vlade neki dan u svom govoru samo, nije samo odao pohvale. On je rekao da je Mladen Bajić napravio brojne dobre stvari, sjajne stvari ali i neke i manje druge dobre, ovo ste malo zaboravili. Ali zar ne bi bilo primjereno da je na ovom papiru jednome kada je predsjednik Vlade dostavio to predsjedniku Hrvatskog sabora rekao Vlada je na sjednici toj i toj predložila gospodina gospodina Dinka Cvitana za glavnog državnog odvjetnika sa obrazloženjem. Smatramo da je glavni državni odvjetnik, da će Dinko Cvitan biti kvalitetan, uspješan, sposoban glavni državni odvjetnik koji će unaprijediti rad. Ništa. To je morao gospodin Grbin iznijeti u svojoj raspravi, to ste iznosili i vi. Ja ne razumijem zašto? Ako se radi o dostojanstvu, dignitetu te funkcije, ako se radi. Zamislite da ovdje recimo bira predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Vrhovnog suda, a da predsjednik Vlade pošalje dopis mi predlažemo za predsjednika Vrhovnog suda Peru Pravdića, u prilogu životopis.

Dobro. Poštovani zastupnik Saša Đujić, replika. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Šeks, pažljivo sam slušao vašu raspravu, kolega Vukšić me ispravio, je 16 nas je u sabornici zaboravili ste brojati sebe i predsjednika ali to je manje bitno. Vi ste rekli da je premijer dao veće obrazloženje za promjenu glasnogovornika Vlade nego o prijedlogu izbora novog državnog odvjetnika. Pa ja isto nisam primijetio da je došlo u Sabor pisano obrazloženje zašto se mijenja glasnogovornik Vlade, odnosno to obrazloženje koje je dao za promjenu glasnogovornika Vlade jednako tako je dao na sjednici Vlade što ste i sami rekli u svojoj raspravi upravo i zbog čega dolazi do promjene glavnog državnog odvjetnika. Da li je to trebalo možda napisati? Možda da, možda ne. Ali gospodin Cvitan sigurno nije nepoznata osoba ni vama ni nama zastupnicima ni njegov rad, a i sama činjenica da se slažete sa njegovim izborom što ste sami rekli na kraju vaše rasprave govori da prihvaćate obrazloženje zbog kojeg dolazi do promjene jer da ga ne prihvaćate onda se ne biste s njime slagali. Hvala vam lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Vladimir Šeks. Vlada predlaže imenovanje glavnog državnog odvjetnika u osobi Dinka Cvitana. U prilogu odgovarajuća dokumentacija. A kad se gleda što je to u prilogu odgovarajuća dokumentacija dokumentacija to je curicullum vitae životopis gospodina Dinka Cvitana. Dakle, nema ničega, nema ničega. Je poznat on javnosti ali ne možete, znate ako je netko poznat javnosti samo dostaviti ime i prezime uz životopis i s time označiti zašto Vlada predlaže. Ne može zato što je poznat, što je u javnosti poznat i priložiti njegov životopis. Mora reći zašto predlaže i koje ima potrebne reference i kvalitete za izbor, zašto ga predlaže. Ja mislim da je svakom već danas ovaj jasno i u ovoj sabornici i u javnosti da nije bio primjeren način. Iskreno kažem, ja podržavam u ime kluba i izbor gospodina Dinka Cvitana za novog novog glavnog državnog odvjetnika ali način, procedura do koje je došlo ne u Saboru, u Saboru je bilo sve savršeno. Predsjednik odbora i odbor, predsjednik Sabora svi su savršeno radili radili kako treba i na koji način. Ali sa one druge strane je trebalo pokazati više dostojanstva i digniteta u cijeloj toj proceduri koja se odnosi na predlaganje i izbor glavnog državnog odvjetnika. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Ivan Šimunović, replika. **Šimunović, Ivan (HSP AS)** Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Šeks iz životopisa gospodina Cvitana koji smo dobili na uvid nesporno je da gospodin Cvitan ispunjava sve uvjete da postane glavni državni odvjetnik. Nema razloga sumnjati da se radi o dobrom i vrijednom kandidatu i čovjeku. No, muči me jedno pitanje. Što ako nismo zadovoljni sa radom bivšeg državnog glavnog

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. ja ću govoriti o prijedlogu Odluke o izboru glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana. Dakle, neću govoriti ni o gastronomiji niti o Dinku Bajiću niti o tome da li treba puno obrazloženja za osobu Dinka Bajića. Nas je ovdje, da li nas je 15 ili 16 ja bih se … /Upadica se ne razumije./… Da, da namjerno sam to tako rekla. Ja bih, ne bih se niti na to osvrtala a složila bih se kao što je i predsjednik Sabora rekao da je bit u kvaliteti. Ali isto tako bih vas podsjetila kolegice i kolege da mi svake godine smo pratili rad Dinka Cvitana. Svake godine kroz Izvješće o radu Državnog odvjetništva. Jedan dobar dio svakogodišnjeg izvješća posvećen je radu USKOK-a. I svjedočimo kroz ta izvješća vrlo uspješnom radu USKOK-a kojim je Dinko Cvitan kao ravnatelj na čelu. Podsjetit ću vas da u prošlom Izvješću o radu Državnog odvjetništva za 2012. godinu uspješnost rada USKOK-a koja se mjeri postotkom osuđujućih presuda je bila visokih 94%. Danas smo čuli da je za prošlu godinu se ta uspješnost od 94% osuđujućih presuda, da se ta uspješnost povećala na 98%. Mi smo u nekim usuđujem se reći neozbiljnim raspravama mogli čuti da kakva je to hvala da je netko uspješan, da je to uspješnost ako ima 94 ili 98% osuđujućih presuda jer nismo u Sjevernoj Koreji. To je bila vrlo neozbiljna konstatacija jer ako uspješnost USKOK-a ili Državnog odvjetništva cijenimo sa tako visokim postotkom onda to samo pokazuje koliko je ozbiljan rad tog USKOK-a i koliko shvaća ozbiljnost da li nekoga optužiti i dići optužnicu olako ne biti siguran da imaš sve potrebne dokaze i utvrđene činjenice jer jednom a svjedoci smo to u nekoliko slučajeva, kad nekome prilijepite etiketu bez optužnice a kamoli s optužnicom može imati ne znam koliko oslobađajućih presuda, to će na javnost malo utjecati. Dakle, uz to što se pratio rad Dinka Cvitana kao ravnatelja USKOK-a kroz izvješća o radu Državnog odvjetništva ono što je izuzetno važno, neke kolege koje su danas prisutne i sada u ovoj raspravi znaju a to govorim radi kolege koji nisu članovi Odbora za pravosuđe, Odbor za pravosuđe je puna dva sata intervjuirao Dinka Cvitana. Sabor je taj koji bira glavnog državnog odvjetnika i koliko smatra ozbiljnom i odgovornom tu dužnost pokazali su članovi odbora između ostalog i članovi Odbora za pravosuđe koji su punih dva sata postavljali pitanja pristupniku. Ono što je mene osobno i kao članicu Odbora za pravosuđe i kao saborsku zastupnicu izuzetno impresioniralo, to je da netko kao što je Dinko Cvitan toliko godina biti ravnatelj USKOK-a a toliko u odgovorima na postavljena pitanja pokazati entuzijazma i želje da još više unaprijedi rat državnog odvjetništva u cjelini samo pokazuje da je on izuzetno dobar kandidat za tu odgovornu funkciju. U svom uvodnom izlaganju i predstavljanju nama članovima Odboru za pravosuđe, stavio je naglasak upravo na one teme koje su se vrlo često mogle čuti bilo u raspravi o izvješću o radu Državnog odvjetništva čak i danas. Dakle, ono što on smatra da posebno treba dodatno unaprijediti, to je svakako još daljnje procesuiranje korupcije i naravno da je s posebnim naglaskom na lokalnu razinu i svi smo svjedoci da treba pojačati nadzor nad radom županijskih i općinskih državnih odvjetništava ne na način da se stavljaju svi pod isti zajednički nazivnik da ne rade dobro, nego jednostavno kvalitetnim nadzorom nadzorom poboljšati njihov rad. Ono što je posebno stavio naglasak to je povećanje učinkovitosti u procesuiranju privatizacije uz sve ograde zbog odmaka vremena i u tom djelokrugu, u tom djelu počinjenja kaznenog djela. Posebnu je pažnju stavio na oduzimanje imovine uslijed stečene imovine uz počinjenje kaznenog djela kao i ratnim zločinima. Njegovo izlaganje i vjerujem je isto tako puno utjecalo i njegovi odgovori na to da nakon puna dva sata Odbor za pravosuđe jednoglasno podrži prijedlog Vlade da Dinka Cvitana Sabor izabere za glavnog državnog odvjetnika. Hvala lijepo. u raspravi 8 klubova sudjelovalo i u toj raspravi bilo je 26 replika i 21 odgovor na repliku. Osim toga prijavljena su 4 zastupnika u pojedinačnoj raspravi što sve skupa će trajati više od 4,5 sata. Kvaliteta tih rasprava nije da ocjenjuje ni predsjednik Sabora, čak ni pojedini zastupnik u Hrvatskom saboru mada ima pravo jer je važna interakcija u raspravi u Hrvatskom saboru ali najvažnije je da to čuju građani. Sada imamo repliku poštovanog zastupnika Vladimira Šeksa. s drugom nekom karakteristikom zlobnici navode da je taj visoki postotak osuđujućih presuda 94% kod uglavnom koruptivnog kriminala da to o njima odaje dojam kao da se radi o državnom odvjetništvu u Sjevernoj Koreji, kod … Radi Radi se očito o sprezi neznalica i malicioznih ljudi jer se ne radi, radi se da je od 94 gdje su optužena su osuđeni, dakle ne radi se o tome, o kaznenim djelima, o broju kaznenih djela jer prije optuženja u ogromnom broju kaznenih prijava što je vidljivo iz tih statističkih je li i veliki broj kaznenih prijava odbačen jer nakon kriminalističke obrade daljnji postotak još, dakle radi se samo o onim optuženima koji su osuđeni na konačno, da bi bio prigovor, pa ne sudi državno odvjetništvo, sudi sud, onda je taj prigovor upućen na krivu adresu, onda je trebao biti adresiran sudu, da on to pokorno prihvaća 94% svih optuženja. Ima druga jedna stvar isto, gdje je danas na ovoj raspravi na Odboru za pravosuđe rekao Cvitan, demonstrirao demonstrirao jedno stajalište, jedan stav da njemu nije politika i da mu neće politika na njega utjecati. utjecati. Imamo u tom pravcu i vjerujem i njegovim izborom će se otkloniti i one eventualne sumnje i dvojbe da je kod, u ranijim razdobljima bilo nekog selektivnog pristupa u kaznenom progonu. **Leko, Nema odgovora. Slažete se, to je dobro. Poštovani zastupnik Saša Đujić, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedniče. Pa evo ja ću stvarno kratko, već je puno toga rečeno večeras, ali moram reći par riječi. Ja spadam u one koji misle da je ova odluka, odnosno prijedlog o zamjeni čelnog čovjeka u Državnom odvjetništvu dobra odluka ove Vlade. Smatram također da je gospodin Bajić u ovih 12 godina puno napravio, napravio je dobrih stvari. Da li je mogao bolje? Vjerojatno je mogao, svatko tko je radio je mogao, može uvijek napraviti puno bolje. Ali mislim da nakon 12 godina je stvarno došlo vrijeme za promjenu, smatram da je ona jako bitna nakon toliko vremena jer i kod najupornijih i najkvalitetnijih uvijek dolazi do pada motiviranosti, do zasićenja pa rekao bih slobodno, čak i do zamora. Tako da na ovako važnim funkcijama i ovakvim mjestima kao što je glavni državni odvjetnik trebalo bi stvarno nakon nekog vremena mijenjati ljude, mijenjati ih na čelnim pozicijama zato što i sa svojim radom, htjeli, ne htjeli dolaze u kontakte i s nekim skupinama u društvu, s nekim pojedincima pa onda i tu dolazi možda do upitnosti nekad vjerodostojnost njihova rada iako to ne mora biti tako, znači ne mora značiti da to na njihov rad stvarno utječe, ali svi smo mi ljudi od krvi i mesa pa tako da dobre su promjene, u svakom slučaju nakon određenog proteka godina. Prijedlog da gospodina Bajića zamjeni gospodin Cvitan, mislim da je dobar. Životopis gospodina Cvitana i njegov rad dosadašnji na čelu USKOK-a svakako je garancija da se radi o osobi koja, vjerujemo svi skupa će dobro obavljati taj posao. To je odluka kontinuiteta, a kao što nas je puno već ovdje to i reklo, ali ja bih rekao i svojevrsnog osvježenja jer gospodin Cvitan sigurno ima određenu motiviranost za napredak u karijeri i u daljnjem radu tako da mislim da je to jedno osvježenje u Državnom odvjetništvu koje bi samo trebalo poboljšati njegov rad. Posebno me veseli što je gospodin Cvitan danas na odboru, kada se predstavljao najavio posebnu pažnju protiv borbe korupcije, protiv korupcije na lokalnoj razini i to je svakako veliki problem. Problem je ovo što su neki govorili, kolege prije mene i neujednačenost rada općinskih i županijskih državnih odvjetnika. Problem i jedan veliki niz neargumentiranih anonimnih prijava koje idu protiv lokalnih čelnika pa onda i Državno odvjetništvo i USKOK nekada čak čak i gube puno, puno vremena, resursa i financija u istraživanju nekakvih, ajmo reći neutemeljenih optužnica. Ja vjerujem da je jako malo uopće gradonačelnika, načelnika ili župana u Hrvatskoj protiv kojih ne postoji barem jedna anonimna prijava. onda bi bilo dobro kada se provede istraga, znači evo i danas, proteklih dana gledamo bombastične naslove po medijima, USKOK istražuje ovog, USKOK istražuje onog i tu nema boja stranačkih, ali mislim da se i tu stvara već percepcija u javnosti krivnje, samo po sebi pokretanje istrage protiv nekog, već ljudi tu osobu doživljavaju kao krivu, a onda ako se s vremenom pokaže da su optužbe bile neutemeljene, onda se teško oprati od toga. Odnosno, ne znam, možda bi trebalo naći nekakav model da kada nakon nekog vremena se utvrdi da je neka optužnica ili neka istraga bila neopravdana i neargumentirana, nekako je optužnica, da je provedena istraga, da je optužnica odbačena jer imamo i takvih primjera u povijesti da je protiv nekih čelnika su vođene istrage pa bi na kraju bile odbačene, međutim oni bi i dalje bili označeni kao krivci u svojim sredinama. Isto tako pravosuđe, činjenica je da je ono neovisno, ali da je jedan određeni problem u pravosuđu jer da nekada USKOK provede istragu, Državno odvjetništvo predloži podizanje optužnice, a onda sudu dok pokrene proces prođe i po nekoliko godina jer jednostavno ništa se po tom pitanju ne dešava. Onda bi bilo, imamo situacija da recimo protiv nekih čelnika su se pred izbore, praktički lokalne počele voditi istrage za optužnice stare po 6, 7, 8 godina. Sve u svemu, izbor gospodina Cvitana smatram da je dobar i smatram da će on sa svojim najavama koje je najavio danas na odboru svakako podići kvalitetu rada i Državnog odvjetništva, ali i svih ovih stvari koje sam spomenuo i na lokalnim razinama. I jako je bitno da oko ovakvih odluka kao što je imenovanje glavnog državnog odvjetnika postoji konsenzus svih političkih opcija. Ja se nadam da će sutra, a također i prilikom izbora i glasanja u povjerenju gospodinu Cvitanu postojati konsenzus kao što je postojao danas i na odboru i vjerujem da će on biti jednoglasno izabran, bar se nadam jer to svakako daje veću odgovornost njegovom budućem radu, ali garancija da ima podršku svih nas političkih čimbenika, ajmo to tako reći. I još moram jednu kratku opservaciju, to sam zaboravio kolegi Šeksu u replici reći. On je rekao da premijer danas nije ovdje da brani ovaj prijedlog jer da se nalazi na vrlo važnom putu u Australiji u Novom Zelandu. Premijer je danas na vrlo važnom putu, ali u Bruxellesu na sjednici Vijeća ministara gdje je tema sigurnosno stanje u Ukrajini pa evo, čisto ta kratka ispravka. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Đujić, vjerujem da će biti kada bude glasanje, ne znamo, mi ne određujemo kada bude glasanja, jednoglasno izbor jer ni jedan klub koliko sam čuo nije se protivio prijedlogu. Rekli ste, zapravo ja repliciram zbog toga, čuo sam vašu rečenicu da određeni problemi u pravosuđu postoje. To su ogromni problemi, pravosuđe je najslabija točka, daleko slabija od Vlade i svega ostalog u Hrvatskoj, u čitavom državnom aparatu, odnosno državnom sustavu. Neovisno pravosuđe. To je alarmantan problem o kojem bi Sabor trebao raspravljati, da ne ponavljam sve ono što sam već puno puta govorio koliko sudski procesi traju, koliko je neučinkovito pravosuđe, način na koji se donose odluke, kakvi su suci itd. jednom drugom prilikom. Vi ste rekli isto da ste nešto zaboravili spomenuti što je gospodin Šeks, ja se nadam da neće biti nakon 4 godine 5 kada budemo raspravljali ili za godinu dana da je to stvarno Dinko Bajić, vjerujem da će to biti Dinko Cvitan da neće biti Bajić poslije Bajića. Taj lapsus se nije slučajno dogodio. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Saša Đujić. Hvala gospodine predsjedniče. Kolega Vukšić ja se slažem s vama u ovom svemu što ste rekli. pravosuđe je definitivno veliki problem našeg društva i mogu reći čak i kočnica u nekim društvenim procesima. I jedino što mene isto nekada zabrinjava da kada mi u ovom Saboru ili kada politika progovori o tim problemima onda često neki kojima paše očito takvo stanje u pravosuđu govore da je to pritisak politike na neovisno pravosuđe. I mislim da je dobro upravo ovo sve što ste rekli da bi mi trebali što više o tom problemu razgovarati i tu postići konsenzus svih političkih opcija da uvidimo da je to stvarno problem i da o njemu progovaramo jer jedino na takav način to sve zajedno možemo riješiti. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Vladimir Šeks, replika. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Đujić ja znam da je premijer danas u Bruxellesu, ja sam rekao da je on na putu za Australiju, ali nisam isključio da je on u Bruxellesu. Ja sam na jedan blaaago, vrlo blago ironičan način … to da premijer nije pred Saborom netko drugi od zamjenika ili od ministara ironizirao sam to sa jednom vrlo blagom ironijom kažem, vrlo blagom da se očito radi o jednom neobično važnom državnom posjetu Australiji i Novom Zelandu. Čito jedan blagi prijekor. A ovo što nema premijera danas ovdje i što nema ministara mislim da nije umanjilo kvalitetu naše rasprave o ovom problemu, niti mislim da je nas zakinulo u nekakvim saznanjima ili informacijama da bi mogli kvalitetno raspravljati o ovom prijedlogu. Hvala vam lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Poštovana kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Mislim da ovaj vladin prijedlog za imenovanje Dinka Cvitana za glavnog državnog odvjetnika je jedna odluka odnosno taj prijedlog Vlade je utoliko dobar sam po sebi što je Vlada po zakonu mogla imenovati bilo koga tko nije iz Državnog odvjetništva, a ispunjava zakonom određene uvjete. Zato Vlada ima pravo. Međutim niti vlada Ivice Račana, niti vlada na čelu sa Milanovićem u takve stvari se nije upuštala što je u 2000.godine bio običaj da na čelo i u Državno odvjetništvo dolaze ljudi koji nikakve veze nisu imali sa Državnim odvjetništvom. S jedne strane to prije svega je priznanje struci da samo unutar određene profesije mogu izniknuti, mogu poniknuti najbolji kadrovi. Osim toga to je na tragu i onoga što je upravo danas obraćajući se zastupnicima rekao i gospodin Cvitan. Da je to u biti njegova kandidatura, da je on tako shvaća, a on zna zašto to govori, da je bio prvi suradnik glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. I samo neznalice i samo zločesti ljudi, a još ako je kombinacija jednog i drugog onda je to ovako dosta destruktivno, može se ne sjetiti razdoblja početaka ozbiljnog rada Državnog odvjetništva i ustrojstva USKOK-a, što je tu od financijskog problema, od problema prostora, od problema kadrova. Gotovo svi kadrovi koje je imenovalo došli su upravo zbog tog timskog rada kako su se oni okrupnjavali i kako su se popunjavali. I taj rad je rezultat zaista timskog rada. To je otvoreno rekao i gospodin Dinko Cvitan. Mi smo na takav način i razgovarali u nekim razdobljima kada se jednoglasno prihvaćalo Bajićevo izvješće. Onda su puhnuli neki drugi vjetrovi i govorilo se sasvim nešto drugačije. Ne kritika opravdana koja je u svakom trenutku moguća bila biti izrečena prema radu u odnosu na rad Državnog odvjetništva nego se negiralo sve ono što je postignuto i što se nekada hvalilo. Zato evo i ja koristeći ovu svoju raspravu mogu reći da ne trebaju pravosudni dužnosnici, najviši pravosudni dužnosnici puno biti osupnuti pogotovo ne na hvale, možda više na kritike, a manje na hvale političara jel političari kada hvale drugoga u biti hvale sami sebe. I zato je taj posao vrlo težak. On nije zato da bude u tom smislu da bude popularan. Njegova dužnost je više da ne bude popularan, a da se drži Ustava i zakona. I kada tako zastupate neumorno istinu onda ste vi svakome na putu i nikom se ne sviđate. To se dobrim dijelom dogodilo i prethodniku Bajiću i to je ono što Cvitan što Cvitan priznaje. Priznaje da njegov mandat ne počinje ni od kuda. A mi političari često raspravljamo tako da svijet počinje od nas. To je nekorektno prema svim onima koji su utrli put, koji su na kraju krajeva dali i nama, govorim u najširem smislu riječi, svih dužnosnika koji imaju mogućnost i doći na čelo kao i Dinko Cvitan, na čelo Državnog odvjetništva. Njegov rad i sumnja hoće li on biti van politike, mi sumnjamo, a drugi iz Europe koji su vrlo kritični prema nama pa nam se to ponekad i ne sviđa pa onda to često politikantski ovdje zloupotrebljavamo jedna strana protiv druge strane, mislim da to trebamo sazoriti i kad su opravdane kritike poslušati, a kad su pohvale onda to shvatiti kao zajedničko priznanje pa i ja to shvaćam kao jedno zajedničko priznanje države u cjelini, a pogotovo Državnom odvjetništvu i konkretno USKOK-u kojem je Dinko Cvitan na čelu, kada je Europska komisija u svojoj ocjeni doslovno rekla kako USKOK pohvaljuje, kako je USKOK sposoban voditi istrage bez političkog utjecaja i prema osobama bilo kojim i bilo kako su te osobe povezane. Često se govori ovdje i to su očekivanja i to ne treba kritizirati ni medije zbog toga pa niti javnost najširu, ali kada se radi o pravosudnim dužnosnicima onda nema tu ničeg revijalnog. Nema tu Eliota Nessa, nema tu nekakvih zvučnih koji su više romansirani iz povijesti likovi koji su dobili nekakve nadnaravne moći. često se ovdje u svojim raspravama spomenuo Eliot Ness onda ne treba smetnuti s uma kako je Eliot Ness završio, propivši se, zabavljajući ljude u okolnoj krčmi ili baru već u Americi kako oni imaju takav naziv, pričajući, romansirajući svoj dogodovštine i na kraju propao, zadužen, morao se prehranjivati tako da je prodavao hamburgere. Prema tome, nema ničeg tu revijalnog. Istina koja se pred sudom dokazuje i utvrđuje, pa to vide najviše oni reporteri, oni mediji, oni novinari koji prate, koja često nama na televiziji dolaze u nekim sekvencama. Koliko dana, koliko mjeseci da nešto što je interesantno javnosti može biti predočeno. Koliko iza toga mukotrpno stoji rada, koliko noći i ta ekipa koju su oni okupili i koju evo mediji, meni je to vrlo i simpatično, dobrim dijelom su to žene, zovu Bajićevi anđeli, možda će ih sada zvati Cvitanovi anđeli, koji mukotrpno rade od jutra do ponoći. To nitko ne vidi, eventualno vidimo ako ih vidimo u nekakvoj ulozi ako zastupaju optužnicu pred sudom. Dakle istina ide zadnja, u dronjcima,bez ikakvih svjetala, kamera, popularnosti i moja je to na neki način i želja jer smo vidjeli do sada kako se to često završavalo, to je imalo odjeka i u našim raspravama, kako smo se i sami tome povinjavali, a ne gledajući točno ono što možemo mi kao zakonodavno tijelo učiniti da se taj posao unaprijedi. Mislim da smo puno toga učinili u izmjenama Zakona o kaznenom postupku, dajući državnom odvjetništvu takve mogućnosti i takve mehanizme da daje odgovor na najteža kaznena djela, posebno organizirani kriminal. Organizirani kriminal koji je cvjetao, koji sada se raspliće pred našim sudnicama, može se dogoditi i mogao se dogoditi samo u neorganiziranom društvu. Ono što ostaje velika zadaća, o tome je također Dinko Cvitan i govorio, a to je posebna pozornost u radu županijskih državnih odvjetništava. To je nešto što sada svi kritiziraju, što sad se vidjelo da Državno odvjetništvo, odnosno ljudi u Državnom odvjetništvu mogu raditi od jutra do zore ali ne mogu kompenzirati sav taj rad jer na kraju krajeva sva ta djela odnosno nedjela događaju se na određenom području za koje je određeno županijsko odnosno općinsko državno odvjetništvo. Postupanje i ovdje jedna poruga uspjehu, dakle kad vas krene kritika onda što god napravili ne valja. Da je bio veliki broj odbačaja ili odbijajućih presuda, s pravom bi ovdje ljudi govorili pa čekajte, zašto oni idu u optuženja, nevine ljude optužuju. Ako je taj postupak osuđujućih presuda jako veliki u odnosu na optužnice onda se kaže e to je Sjeverna Koreja. Zar nije zaključak jedini mogući da se upravo prema najtežim zločinima ili najtežim zločincima postupalo vrlo oprezno, vrlo detaljno, dakle ondje što je teže bilo djelo tu se sakupljalo i sve više dokaza onako kao što na kraju krajeva i ne samo zakon nalaže nego i teorija kaznenog prava i postupka. Dakle što je teže djelo, moraju biti i teži odnosno mnogobrojniji dokazi. Dakle takvo jedno oprezno postupanje sigurno je i primjereno postupanje, naravno ne i preoprezno jer Državno odvjetništvo ne utvrđuje krivnju, o tome sam nešto malo prije u replici i rekli, to moramo prepustit dakle i kad god postoji najveći, osnovana sumnja, kada se čini da je osoba kriva to se prepušta sudu i taj rad Državnog odvjetništva i suda mora biti razdvojen. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Ingrid Antičević, dobro ste zamijetili da je dobro što glavni državni odvjetnik dolazi iz redova organizacije, iz državno-odvjetničke organizacije. Pritom ste rekli da mnogi nisu dolazili iz te organizacije. Pa sad istine, radi potpune istine treba reći, ja već 50 godina pratim državno-odvjetničku i državno-tužiteljsku organizaciju, tamo od negdje '70.-tih do '90.-tih godina javni tužitelji Republike Hrvatske su bili redom politički izabrani ljudi koji nisu dolazili iz pravosudnih struktura nego su dolazili kao visoki politički funkcionari. Od '90. godine bilo je nekoliko javnih tužitelja Hrvatske koji su dolazili iz javno-tužiteljske ili državno odvjetničke organizacije. Jedan je bio Krunoslav Olujić koji je sa mjesta zamjenika, mjesta okružnog javnog tužitelja u Osijeku došao na mjesto javnog tužitelja Drugi je Marijan Hranjski koji je kao zamjenik republičkog javnog tužitelja došao na mjesto javnog tužitelja Republike Hrvatske. Berislav Živković bio je odvjetnik. Radovan Ortinski je dolazio iz istražnog suda. Daklem, to je to. A konačno i moja malenkost koja je bila '67. do '69. godine zamjenik općinskog tužitelja u Vinkovcima i '71. do početka znamenite sjednice u Karađorđevu je li toga jednog hladnog dana zamjenik okružnog tužitelja u Osijeku. I konačno 10. travnja '92. do 10. kolovoza iste te godine javni tužilac Hrvatske. Daklem, bila je tu jedna plejada ljudi koji su dolazili iz javno-tužiteljske organizacije iz pravosuđa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. vi kažete kolega da vi dugo godina pratite rad Državnog odvjetništva, pratimo i mi na različite načine. I bolje da mi pratimo njih nego oni nas. Jel' tako? Da nije Da nije takvo vrijeme, malo šale. Međutim, ja nisam govorila o tim vremenima, niti ću ja umanjiti ni značaj bilo kojeg od tih ljudi koje ste nabrojili pa čak i vas iako se ja toga baš da vam pravo kažem i ne sjećam. Nisu toliko bili onda ni svjetla pozornice uperena, nit se smatralo, još uvijek je taj rad u to vrijeme, ako ćemo već se sjećati tih vremena nije bio toliko otvoren javnosti. S jedne strane je to bilo dobro, a s druge strane i nije bilo dobro. S jedne strane je to i veliki dobro i za Državno odvjetništvo koje radi u sadašnjem trenutku, to je sigurno olakšanje, ali s druge strane i teret. Iako mislim da ćete se složiti koliko god bila i onda teška vremena, koliko god su sada mnoge stvari raščišćene ili se raščišćavaju i da je istina krenula i da je ništa neće zaustaviti, da u biti nema lakog mandata.

Da, koji ispunjava. Ali međutim, pa nije Vlada izabrana da radi bilo što i da izabire bilo koga. Vlada je dobro postupila ovaj puta što sam već nekoliko puta rekao. Međutim, nisam vas u potpunosti shvatio, o zločestima, neznalicama jer tu negdje bi mogli staviti onda i premijera u taj okvir. Jer što je sve premijer izrekao Državnom odvjetništvu, državnom odvjetniku do prije dvije godine i dva, tri mjeseca neću više citirati. Nadam se, ono što se slažem sa vama da će on i da ćemo mi skupa s njim sazrjeti. Rekli ste da je Europska komisija pohvalila USKOK i to ste jako dobro čuli, svi smo to čuli. Ali to je jako dobro čuti. Ali šteta što ne čujete što Europska komisija govori o drugim stvarima u Hrvatskoj. To se nikad ovdje u Saboru ne citira od saborske većine. Zato ne bih htio da se ovo pretvori, ova naša rasprava u jedan veliki panegirik. Mi smo dali jednu odu gospodinu Cvitanu što treba dati. Ne treba potpisivati uvijek bianco mjenicu. Mislim trebamo ga dostojanstveno dočekati, zaželjet mu sve dobro i ne možemo već unaprijed govoriti da će biti odličan, krasan, divan državni odvjetnik. Hajmo sačekati rezultate, vidjet ćemo nakon godinu dana kad bude njegovo prvo izvješće što će napraviti u ovoj 2014. godini. I ja se nadam da će se ostvariti sve ono što si mi priželjkujemo. Marinović, Ingrid (SDP)** Slažem se s vama, ali ako ste malo pažljivije pratili ja nisam rekla ni jednom riječju što će biti sutra i ne znate što ćete vi sutra napraviti ili bilo tko od nas. Ja sam govorila o njegovom dosadašnjem radu. Da budem malo još i jasnija, ako ste me pratili što sam rekla i ono što je meni replicirao kolega Šeks, i sami ste rekli da je to dobra odluka i to mi je drago da se slažete time. Ja sam samo htjela potencirati kako je Vlada mogla predložiti bilo koga koji ispunjava te uvjete, ali dakle nije išla u takvu jednu avanturu. Ja ne kažem da ni takva osoba ne bi mogla eventualno dosta dobro obavljati svoj posao, ali upravo se odlučila za osobu koja dolazi iz tog tima, koja dolazi, da je to priznanje na što je na kraju krajeva kada je premijer na Vladi obrazlagao taj prijedlog to je onda i rekao. I da sve ono što je dobro toga je bilo dosta dobro da se unaprijedi, što je bilo loše da se poboljša. Ali ovdje u takvim kritikama, pa ne treba od toga bježati kada je premijer Milanović i kritizirao rad Državnog odvjetništva i čelne osobe. Ali molim vas, sjetimo se tog i razdoblja i odnosa Državnog odvjetništva i policije. Koliko Državno odvjetništvo može biti sposobno ukoliko policija ne surađuje? Jer predmeti koji često mi kažemo da stoje u ladici, oni čak više ne mogu stati u ladici. Često neki predmeti stoje vjerovali ili ne u čitavoj jednoj sobi. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Poštovani zastupnik Josip Kregar, izvolite. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče, drage kolegice i kolege tko govori zadnji mora govoriti pomirljivo, jer replike zadnjemu nisu dobro došle. Zato ću ja krenuti od sasvim jedne jasne istine, da je ovaj prijedlog jedan od najboljih mudrih političkih odmjerenih odluka naše Vlade. Zbog toga treba razumjeti da su kritike razumije./… pomalo zakašnjena. Ja ne želim hvaliti tu odluku, ali je dobra odluka, složili smo se oko toga. Ja ovo ističem zato što u tome je malo nepravedno postavljena ocjena kako ministarstva i njihovih predstavnika tako i onih drugih koji su utjecali na ovaj konačni izbor. Zbog toga mislim da treba to naglašavati i priznati da se radi o mudroj, odmjerenoj, proporcionalnoj odluci. Javljam se međutim i zbog drugih dviju stvari. Jedno je da u ovim trenucima jako do izražaja dolazi činjenica da se institucije povezuju ne samo simbolički, sa imenom njihovog voditelja. Nije Mladen Bajić Državno odvjetništvo. Neće ni Dinko Cvitan biti Državno odvjetništvo. I uz njihove osobne kvalitete ne smijemo vezivati ukupno djelovanje 1716 ljudi koji u tom sistemu rade. Ne samo to, glavno pitanje koje se sada postavlja je činjenica da ima problema s određenjem mogućnosti i kapaciteta te institucije, tih tijela. Ne mislim samo u broju ljudi nego doista ne može se zauvijek pojačanom unutrašnjom motivacijom i angažmanom nadoknaditi činjenica da je na Državno odvjetništvo pao teret mnogobrojnih društvenih nepravdi. Ono što Državno odvjetništvo može je procesuirati dio cijelog tog problema. Nadati se da će kazne zastrašiti sve one koji su izazov. Ali neće popraviti ili promijeniti sam sistem u kojem u jednom ili u drugom dijelu pretežno na našim neuspjesima otkrivamo da se radi ne o slučaju, ne o pojedinačnom grijehu nego o sistemskoj problematici. Kad gospodin Cvitan govori o lokalnim šerifima, bez uvrede, on misli zapravo da mi imamo problem sa demokracijom i odgovornošću na lokalnoj razini. To je problem. Ne samo to da smo uspjeli neke, a većinu nismo uspjeli uhvatiti i dovesti pred sud. Zadnje što ću još reći je samo činjenica da ova rasprava pokazuje veliko priznanje radu Državnog odvjetništva i USKOK-a. Priznanje je to koje je naše subjektivno priznanje. Tu je bilo elemenata, i gospođa prije mene je ukazivala i Peđa Grbin je ukazivao na to, jedne izrazito pozitivne ocjene jednog europskog izvješća, Međutim, ne radi se samo o tome. USKOK i Državno odvjetništvo izrazito pozitivno od neutralnih međunarodnih tijela su ocijenjeni i ranije. Ja skrećem ponovno pozornost na Progres reports, ona Izvješća o napretku, koja su dovela do toga da je prethodna Vlada doista imala i ova Vlada da je imala načina argumentirati napredak u pogledu ljudskih prava i suzbijanja korupcije. I za to je USKOK i za to je Državno odvjetništvo izrazito zaslužno. Međutim manje je poznato, a to su vrlo važne stvari, da je USKOK u studiji OECD-a proglašen i to u velikoj konkurenciji Estonije, Latvije, Hong Konga, kao najbolje samostalno antikorupcijsko tijelo. Ne samo to, istraživanje na … koje je uspoređivalo 16 takvih institucija u tranzicijskim zemljama apsolutno kao uzor je isticalo USKOK. Zbog toga mislim da ta priznanja, dolazila ona prekasno, jesu mogla doći onda kad smo raspravljali o izvješćima, zapravo su veliki poticaj i pravo ohrabrenje onima kojima ćemo mi političku podršku moći dati sutra glasovanjem. Sve drugo što se desilo, ovaj ili onaj pogrešan potez ili nedostatak, bit će time zapravo kompenzirano, ispravljeno. A državni odvjetnik će na sebe uzeti zadatak s kojim teško se može nositi zbog velikih očekivanja koje građani u tome imaju, a to je da popravi jedan sistem. Jedan čovjek teško da može popraviti sistem ali dajmo mu u tome podršku. Hvala lijepa. Završna riječ u ime predlagateljice poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. možemo zaključiti da je rasprava pokazala da je prijedlog Vlade prihvatljiv i osnovan pa čak i u ovoj formi u kojoj je sastavljen. On nije sastavljen u manjkavoj formi, forma odgovara relevantnim odredbama Ustava i Zakona o Državnom odvjetništvu i kao što rekoh dovoljna je bila da se na temelju nje ovako kvalitetna rasprava sadržajno provede. Glede opaske da se radi o smjeni uslijed nekog osobnog kaprica samo ću ponoviti isto što je već bilo rečeno, radi se o tome da je razdoblje na kojem je bio prethodni državni odvjetnik izabran u svom mandatu isteklo, odnosno isteći će u travnju. Istekom toga mandata predlaže se novi kandidat. I to je sve. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Ipak zaslužujete jednu repliku, poštovani zastupnik Vladimir Šeks. Izvolite, replika. Nažalost, poštovana zamjenice, ne radi se o tome da je striktno u skladu sa Zakonom o Državnom odvjetništvu i sa Ustavom i sa ostalim propisima prijedlog Vlade učinjen u pogledu izbora glavnog državnog odvjetnika. To je forma bez sadržaja. To je pozivanje na puke činjenice formalne naravi. Glavnom državnom odvjetniku dosadašnjem istječe mandat, Vlada predlaže drugoga za tu dužnost i prilaže životopis. Nema obrazloženja, to nije obrazloženje. dostava životopisa i prijedloga da se imenuje glavni državni odvjetnik nije obrazloženje. To je trebalo biti. To zahtjeva i dostojanstvo Hrvatskog sabora i dostojanstvo Vlade i dostojanstvo i dignitet funkcije glavnog državnog odvjetnika. To je pogreška koja je učinjena i ne bi bilo dobro da, šta bi vam falilo da i prihvatite da ste u tim koracima, plesnim koracima stali na nogu plesnom parteru sa oba dvije noge. Odgovor na repliku, poštovana zamjenica ministrica do sad se tako radilo. To je uobičajena praksa. Treća stvar, svrha je ispunjena. Mislim da je to sadržaj ove rasprave i to pokazao. Hvala vam. Hvala lijepa. Time smo iscrpili liste za raspravu, prijave replika i odgovora na repliku. Zaključujem raspravu. O prijedlogu odluke glasovat ćemo vjerojatno sutra. Sada ćemo zastati sa radom. Zakazujem plenarno zasjedanje Hrvatskog sabora sutra u 9,30 i na dnevnom redu je prijedlog dopune dnevnog reda 12. sjednice Hrvatskog sabora i glasovanje o Hvala vam lijepa! Vidimo se sutra u 9,30 Hvala vam